Dober dan. Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 67. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Najprej vas obveščam, da je umrl gospod Roberto Battelli, dolgoletni poslanec Državnega zbora v sedmih mandatnih obdobjih, v letih od 1992 do 2018. Prosim vas, da spomin nanj počastimo z minuto molka.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

o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene z dnevnega reda 67. izredne seje Državnega zbora, vas obveščam, da umik te točke z dnevnega reda skladno s petim odstavkom 64. člena Poslovnika ni mogoč, saj gre za zadevo, ki je bila na dnevni red seje uvrščena na podlagi prvega odstavka 58. člena Poslovnika Državnega zbora in zato zaradi navedenega Državni zbor o tem predlogu za umik ne bo odločal. Izvolite, kolega Cigler Kralj, postopkovno. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Razumem vašo razlago, ampak se pa z njo v Poslanski skupini Nove Slovenije nikakor ne strinjamo in ne moremo strinjati. Naš predlog oziroma naša zahteva je, da se omenjena točka umakne iz dnevnega reda tudi zato, da se ohrani integriteta vas in tega Državnega zbora, in da se ohrani parlamentarni red in predvsem, da se prepreči velika škoda, ki nastaja z različnimi interpretacijami možnosti amandmiranja predlogov aktov na odborih. Konkretno o dveh, lahko rečemo, proceduralno podobnih predlogih za razpis posvetovalnega referenduma se je v roku enega tedna interpretiralo različno možnost njunega amandmiranja. Na seji Odbora za zdravstvo, ki je potekala 9. aprila o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice, o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je predsednica odbora, kolegica Kozlovič, interpretirala, da v tisti fazi amandmiranje predloga ni mogoče,

istega odbora 15. aprila. manj kot en teden kasneje, je bil na točki dnevnega reda Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene (EPA 1401-IX). Sejo je vodil podpredsednik odbora, kolega Premik, ki pa je kar v isti fazi interpretiral, da je amandmiranje možno, in sprejel amandmaje Svobode in Levice na ta predlog. Torej, dve popolnoma različni interpretaciji na isti ali pa zelo podoben akt v roku enega tedna. In zato, ker je bil zaradi sprejetja teh amandmajev bistveno spremenjen ta predlog o posvetovalnem referendumu, se je tudi bistveno spremenil, menimo, da pravzaprav akt z EPA številko 1401-IX sploh ne obstaja več in bi morali imeti novo sejo Odbora za zdravstvo, na kateri bi omenjeni predložili nov predlog, ki je vsebinsko drugačen, ker je bistveno drugačen, ker ne gre samo za uporabo konoplje v medicinsko rabo, ampak tudi osebno Pozivam vas, da zaradi ohranitve reda umaknete to točko, skupaj z Zakonodajno-pravno službo pa podate interpretacijo, ali je amandmiranje v tej fazi mogoče ali ne... Najlepša hvala. Žal, umik ni možen, sem vam že povedala. Če pa želite, bom dala seveda tudi jaz neko svoje stališče o tem. Razumem vse, kar ste povedali, in moram reči, da vse to, kar bom zdaj povedala, je pač moje mnenje. Jaz nimam vzvodov, da bi lahko kakorkoli spreminjala oziroma posegala v sklep matičnega delovnega telesa Odbora za zdravstvo. To se pravi, če vas prav razumem, naj bi v postopku prišlo do nepravilnosti. Postopek naj bi bil nepravilen oziroma naj bi prišlo do odločanja o amandmajih, čeprav v tem primeru amandmajev, vlaganje amandmajev in odločanje o njih naj ne bi bilo mogoče; tako sem jaz razumela vaš postopkovni predlog. Jaz lahko, kot še enkrat povem, podam svoje mnenje, nisem pa nekdo, ki bi o tem lahko razsojal. Tudi če je v postopku prišlo do nepravilnosti, je s sprejetjem sklepa, s katerim je bilo sprejeto mnenje o zahtevi za posvetovalni referendum, pač sklep bil sprejet, zdaj bomo o njem odločali na seji. Vidim pa, da je Poslovnik interpretiran lahko tako ali pa drugače, da obstaja pravna praznina v Poslovniku. Sicer interpretiranje oziroma tudi Zakonodajno-pravna služba, kolikor je bilo meni rečeno, je podala neko mnenje tudi na sami seji odbora, v smislu, da za razpis zakonodajnega referenduma ni akt Državnega zbora. Jaz še enkrat - to je moje osebno mnenje - pravim, da tudi predlog zakona ni akt Državnega zbora. Akti Državnega zbora so zakoni, odloki, resolucije, deklaracije, potem, ko jih Državni zbor sprejme. To so akti Kako in na kakšen način se vlečejo pravne analogije potem in razlage pri postopkih, to je pa stvar interpretacije. Se strinjam z vami, da ni prav, da prihaja do različnih interpretacij, ker to ne vpliva dobro na integriteto Državnega zbora. Državni zbor bo svojo integriteto dokazal s tem, da bodo postopki konsistentni in da se bodo pravila, sprejeta, napisana v Poslovniku, upoštevala. Tam, kjer jih ni, pa da se upošteva parlamentarno prakso oziroma neko sprejeto stališče, v tem primeru Komisije za poslovnik ali pa, če ugotovimo skupaj, da bi bilo dobro, da se Poslovnik morda dopolni, tudi to je ena od stvari. Jaz bom seveda zahtevo, ki sem jo dobila, oziroma dopis, ki sem ga dobila sicer s strani Poslanske skupine SDS, od vodje poslanske skupine, tudi dala naprej, in sicer Komisiji za poslovnik, da sprejme mnenje oziroma stališče glede tega, ki ga bomo potem vsi upoštevali oziroma eventualno, če se potem odloči, da se Poslovnik v tej zvezi dopolni. Razumem vaše pomisleke. Seveda dejstvo pa je, da je sklep sprejet takšen kakršen je sprejet in nobenega vzvoda ni ne po Poslovniku, ne po kakšnem drugem po kakšnem drugem aktu, da bi jaz lahko zdaj v to posegla. Sama ne morem nič dati z dnevnega reda. In prav tako ne morem poseči v sprejet sklep matičnega delovnega telesa. Jaz verjamem, da to razumete, da je Državni zbor kot naslednja stopnja v postopku odločanja o zahtevi za razpis posvetovalnega referenduma vezan sedaj na spremenjeno referendumsko vprašanje, ki ga je matično telo tudi obravnavalo. Izvolite, kolegica Godec, imate postopkovno. Izvolite. predsednica, ni res, da nimate možnosti, da umaknete točko z dnevnega reda. Po 19. členu v šesti alineji piše, da skrbite za izvajanje tega Poslovnika. In prav je, da skrbite tudi za izvajanje tistih točk oziroma, ja, točk, ki niso po poslovniku in lahko pozovete predlagatelja te točke, da točko umakne. Mi smo že včeraj na vas naslovili in tudi preko vas na Zakonodajno-pravno službo, da dokler se stvari ne razjasnijo, mislim, da želimo, da se razjasnijo tako preko zakonodajnopravne službe, da vi podate mnenje in da zaseda tudi Komisija za poslovnik in tudi v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke glede na več členov poslovnika, ne bom naštevala, predlagamo torej, da se ta točka umakne. Dokler se zadeve ne razjasnijo. Še enkrat vas opominjam na 19. člen po katerem imate možnost da odločate. Če ne morete, glede na to, da mi nismo predlagatelji, umakniti točke, torej ne more biti glasovanje, pozovete predlagatelje te točke, da točko umaknejo, dokler se zadeve ne razjasnijo. Namreč, če na 10. redni seji predsednica Odbora za zdravstvo reče, da pri točki o posvetovalnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ni možno vlagati amandmajev in potem na naslednji seji predsedujoči reče, da se lahko vlagajo amandmaji, potem je nekaj narobe. Parlamentarna praksa vam pa kaže, da amandmaji niso bili vloženi na matično delovno telo in so se vlagali v bistvu na odloke in spremembe datumov razpisa posvetovalnega referenduma. Torej, predsednica, še enkrat, umaknite to točko z dnevnega reda tudi glede na poziv Slovenske demokratske stranke včeraj, ali pa pozovete predlagatelje, da točko umakne na eno izmed naslednjih sej oziroma danes umaknejo in jo pač obravnavamo, ko bodo zadeve jasne. Hvala lepa. Takoj vam bom dala besedo, gospod Cigler Kralj. Bom upoštevala vaš drugi predlog in pač pozivam oziroma sprašujem zahtevatelja za sklic izredne seje ali bo umaknil to točko dnevnega reda?

Podoben predlog kot kolegica Godec imamo tudi v Poslanski skupini Nove Slovenije. Ni res, da nimate vzvodov. Kot predsednica Državnega zbora ste tisti, ki imate vse vzvode za to, da držite red in vzdržujete parlamentarno prakso. In pazite, če boste dopustili, da se ta točka z neobstoječim aktom EPA 1401, ker je bil bistveno spremenjen na nekorekten način na seji Odbora za zdravstvo 15. aprila, če boste dopustili, da ta neobstoječi akt ostane v dnevnem redu današnje izredne seje Državnega zbora, boste ustvarili precedens in boste ustvarili novo parlamentarno prakso, za katero boste vi odgovorni. Vi boste najbolj odgovorni za njo. In vemo vsi kaj to pomeni za nadaljnje delo Državnega zbora v naslednjih letih in desetletjih. Jaz mislim, da si tega ne želite. Vsi pa vemo iz tega siljenja tega akta, ki je bil nekorektno spremenjen na seji Odbora za zdravstvo, da se z lomastenjem po Poslovniku želi ujeti roke za to, da se ti nekorektni referendumi izvedejo na dan evropskih volitev in zato smo priča temu posiljevanju parlamentarnega postopka. V Poslanski skupini Nove Slovenije res (nadaljevanje) vse posledice takega delovanja. Naš predlog je, če predlagatelj še vedno ne želi umakniti na podlagi 64. člena drugega odstavka tega predloga, potem predlagamo, da se prekine seja dokler Zakonodajno-pravna služba ne predstavi tukaj jasnega pravnega mnenja: ali je v tej fazi kot sta bila oba predloga za razpis referenduma obravnavana na Odboru za zdravstvo možno amandmiranje ali ni možno. Sklicevanje na pravno praznino, na poslovniško, na pravno

veste kakšne vzvode imam. Jaz, da name ne vračate odgovornost in da bom jaz ustvarila neko parlamentarno prakso to je nekorektno z vaše strani in moram to kar povedati. Zelo dobro veste, da jaz kakšne vzvode imam in kakšnih nimam in kakšne so moje pristojnosti in kakšne niso. Če je prišlo do postopka pred matičnim delovnim telesom, kjer jaz ne tolmačim Poslovnika, ampak ga tolmači predsedujoči do nepravilnosti jaz na to vplivati ne morem, če imam sedaj sklep, s katerim je matično delovno telo sprejelo mnenje o zahtevi za razpis o zahtevi za razpis posvetovalnega referenduma. Tako da to zavračam, takoj te vaše navedbe. Kolega Sajovic, izvolite. Imate postopkovno. Hvala lepa, spoštovana predsednica, za besedo. »Ali prav se piše kaša ali kaša?« - to so zgodbe, ki jih v tej državi poslušamo že dolgo. Govorili smo, da gre za parlamentarni red, za demokratične standarde in še kaj. Največji demokratičen standard na svetu je demokratično odločanje ljudi. Jaz razumem, da nekateri očitno državljankam in državljanom ne zaupajo, da bi se znali odločati o vprašanju, ki zadeva njihovo življenje, ampak ljudje to pravico imajo. Smo globoko v neki kampanji, ki naj jo pa ne zamegljujejo naslednja dejstva. Jasno je, da 20. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi med drugim določa, da je referendumsko vprašanje možno spremeniti in popraviti. Drugo dejstvo. Zakonodajno-pravna služba je v svojih mnenjih že večkrat poudarila, da je treba ločene vsebine urejati v ločenih vprašanjih, kar smo upoštevali. Tretje dejstvo pa je, da je bila v preteklosti v nekaterih primerih obravnav referendumskih pobud ustvarjena parlamentarna praksa, da se amandmaje lahko vlaga in tudi o njih glasuje. Kljub temu je predsedujoči na Odboru za zdravstvo, Dean Premik, sledil tej najnovejši parlamentarni praksi, ki je bila udejanjena. Kdaj že? V mandatu 2020 posvetovalni Referendum o investicijah v Slovensko vojsko. Skladno s tem je, tako predsedujoči, vložene amandmaje tolmačil kot predlog za spremembe vprašanja. In glej čudo, tisti, ki se danes oglašajo, so takrat bili prisotni in tej parlamentarni praksi niso nasprotovali. Parlamentarna praksa na tem področju torej že obstaja. Pri tem pa velja pomembna razlika, seveda, da takrat tej niste nasprotovali. Strinjamo se z razlago predsednice Državnega zbora korektno. Njene odgovornosti in naloge so jasne za to njeno razlago in opredelitev seveda popolnoma podpiramo. Je pa dejstvo, da v izogib takim zapletom se usedemo, pogovorimo o Poslovniku in te stvari dorečemo,

pa poglejmo amandmaje, ki so bili dani na odbor. Amandmaji so bili dani tako oziroma tako je bilo sprejeto na koncu na odboru, da se je predlagano referendumsko vprašanje popolnoma vsebinsko spremenilo. Namreč predlagano referendumsko vprašanje se je glasilo o predelavi, uporabi, proizvodnji in ne vem čem še v medicinske namene, danes pa imamo sedaj na razpolago oziroma na glasovanju dve referendumski vprašanji in eno izmed njih govori v uporabo v osebne namene. To je tako, kot če bi nekoga vprašal za, najprej je dal vprašanje na referendumsko vprašanje ali je Sonce rumeno, potem bi pa z amandmajem rekel, ne bomo to spraševali, bom spraševal, če se lahko Luna vrti okoli Zemlje. Popolnoma vsebinsko različno vprašanje. Zdaj pa, kar se tiče pa 20. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, gospod Sajovic, preberite celoten člen. Tam piše, seveda se lahko referendumsko vprašanje spremeni, vendar na poziv predsednice Državnega zbora in to v treh dneh. Kaj je problem tukaj? Nastal je ta problem, da ste dobro vedeli, da ko boste spremenili referendumsko vprašanje, bo začel teči, ponovno mora začeti teči 30-dnevni rok za sprejem na matičnem delovnem telesu, zato ste izvedli ta manever z amandmaji. Zdaj pa, kar se tiče proceduralnega predloga. Predsednica Državnega zbora, še enkrat. 6. alineja 19. člena pravi, da skrbite za izvajanje poslovnika oziroma poslovniških določil. V tem mandatu so se stvari spremenile do te mere, da Poslovnik v bistvu ne velja več, velja pa vsa ostala parlamentarna praksa, ki si jo izmislite ali naredite sami. Torej, bolj pomembno od tega Poslovnika te knjige je tistih pet strani, a štiri liste, ki jih imamo zraven, kako razlagati oziroma kako potekajo parlamentarne prakse. Torej, prišli smo tako daleč, da se govori o tem, da Poslovnik pač še kako je, če pa ni pa naredimo tako kot smo si pač zamislili kot parlamentarno prakso. Moj proceduralni predlog je nov in sicer, na 74. člen predlagam, da se ta točka preloži oziroma, jo daste na glasovanje, preložitev te točke do nadaljnjega oziroma na eno izmed naslednjih sej, dokler se ne izjasni Zakonodajno-pravna služba, Komisija za poslovnik in predsednica Državnega zbora. Hvala. hvala lepa. Nismo še pri točki dnevnega reda glede na vaš predlog za preložitev, ampak dnevnega reda niti še nismo sprejeli. Izvolite, kolega Cigler Kralj in potem kolega Sajovic. Izvolite. JANEZ CIGLER KRALJ (PS NSi): Hvala lepa, predsednica. Kolega Sajovic je odprl Pandorino skrinjico. Ne samo, da se je o predlogu o tem razpisu referenduma bistveno spremenilo vprašanje, ne samo, da so se sprejeli amandmaji, poglejte kaj se je zgodilo na tej seji, 15. aprila. Amandmaji so bili sprejeti celo brez glasovanja. O predloženih amandmajih sploh ni bilo glasovanja, ampak je predsedujoči tej seji kar odločil, da so priloženi amandmaji Svobode in Levice že sprememba predloga za razpis posvetovalnega referenduma. Čakajte malo, čakajte malo, no. Predsednica! Zdaj upam, da mi ne boste rekli, da sem nekorekten, ampak če to dopustimo, da se na današnji seji o tem, da se to uvrsti sploh na dnevni red in se o tem opravi obravnava Državnega zbora, potem lahko, oprostite, primerjavi pridemo po vseh, bi rekel, poslovniških določilih z Zakonom o zaščiti živali, pa ga vmes spremenimo, če imamo ustrezno večino na odborih in tako naprej, pa pride ven Zakon o cestno prometnih predpisih. Poglejte, predsednica, predlog o preložitvi do razjasnitve je zelo dober, v skladu s 74. členom Poslovnika. Ustaviti je treba to lomastenje po Poslovniku in to uničevanje Poslovnika, zato tudi iz spoštovanja

relevantne člene Poslovnika glede izredne seje, kdaj jo predsednik Državnega zbora skliče in kdaj je možen umik, tako, da vemo o čem govorimo. 57. Člen, prvi odstavek: predsednik Državnega zbora sklicuje, se opravičujem, 58. člen, prvi odstavek: Izredno sejo skliče predsednik Državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Peti odstavek 64. člena pa pravi: umik ni mogoč za zadeve, ki so bile že enkrat umaknjene z dnevnega reda ter za zadeve, ki so bile na dnevni red uvrščene na podlagi prvega odstavka 58. člena. To se pravi umik tukaj ni mogoč, ker mi govorimo zdaj o tem, da bi jaz nekaj dala dala na umik ne gre, umik tukaj ni mogoč, to je jasno, besedna razlaga, teološka razlaga. Zdaj pa dajem besedo kolegu Sajovicu, izvolite.

in se potem seveda odločati. Meni to, da tisti, ki so v zgodovini naše države v 30-ih letih predlagali največje število referendumov in referendumskih vprašanj, kar zdaj zaradi interesov neke predvolilne kampanje nasprotujejo odločanju ljudi, t preprosto ni v redu. Parlamentarna praksa, lomastenje po Poslovniku, tudi leta 2020 na odboru, kjer ste bili tisti, ki ste danes najglasnejši prisotni, glasovanja o tem ni bilo, ni ga bilo, sprejete so bile in zgodba je šla v proceduri naprej. Potem pa še prejšnje primerjave. Da, seveda takrat, ko govorimo o uporabi zdravilnih učinkovin ene in iste rastline in ko govorimo o medicinski in osebni uporabi, kjer imamo na obeh področjih pomanjkljivosti in neurejenosti, da je seveda to čisto različna tema, enostavno preprosto ne drži, gre za politizacijo predvolilno kampanjo in odrekanje volivkam in volivcem, da se odločijo tako, kot o tej vsebini razmišljajo. Zdaj pa dajem zadnji krog postopkovnih, ki se bodo na to nanašali. Moja odločitev, še enkrat, utemeljena na Poslovniku je, da je zahtevatelj zahteval sklic izredne seje, ki je bila sklicana, se ne strinja ne z umikom, ne s preložitvijo. In tukaj se moje pristojnosti zaključijo. Če bomo pa spremenili Poslovnik, da bo predsednik Državnega zbora lahko presojal pravilnosti in nepravilnosti postopkov pred matičnim delovnim telesom, takrat pa vam z veseljem, če še bom tukaj, postrežem s svojim pravnim mnenjem. Izvolite, kolegica Godec. JELKA GODEC (PS SDS): Ja, za kolega Sajovica je značilno, da govori o vsem drugem, samo o tistem ne, kar pač je tema trenutne točke. Tema trenutne točke, še enkrat, ni vsebinska, ampak je čisto proceduralna procedura pri tem, tej točki, torej gre za 6. točko današnjega predlaganega dnevnega reda, je bila v bistvu nepravilna in glede na Poslovnik in tudi na Zakon o referendumu in ljudski iniciativi. Zdaj vi sprašujete predlagatelja, če se strinja z umikom, pa če se strinja, da se točka prestavi po 74. členu. predsedujoča prosim za glasovanje o tem ali po 74. členu glasujemo o, mislim, da bomo glasovali o preložitvi točke. Torej, predlog Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke je da se ta točka preloži in prosim, da date na glasovanje. Umik, razumemo, ni možen z naše strani, ker nismo predlagatelji, ker je izredna seja in tako naprej, predlagatelj se z umikom ne strinja, govorim o preložitvi. Jaz sem dala proceduralni predlog, da se točka, 6. točka današnjega dnevnega reda preloži na eno izmed naslednjih sej. Zdaj, kar vprašati vodjo Poslanske skupine Svoboda, če se strinja, on pravi ne, jaz mislim, da to ni prav in da je treba dati zadevo na glasovanje.

ne spraševanje zdaj kar vse povprek. Torej, še enkrat vas pa opominjam, jaz si ne bi dovolila blamaže, ki bo nastala mogoče še s kakšnimi naslednjimi postopki, da bo Državni zbor spet črni listi, ko se bo ugotovilo, da to referendumsko vprašanje ni v skladu ne z zakonom, ne z Ustavo, kaj šele s Poslovnikom. Hvala. Hvala lepa. Odgovorim vam lahko na vaš predlog, ki ste ga dali, naj se da to na glasovanje. Če bi jaz temu ugodila, bi seveda izničila ustavno kategorijo, in to je sklic izredne seje. Kako bi se vi počutili, ko daste zahtevo za izredno sejo in bi jaz potem dajala na glasovanje, da se prelagajo točke, ki se naj bi obravnavale na izredni seji?

se morda skliče Komisija za poslovnik in se raztolmači vsa navedena proceduralna vprašanja, da ne bomo imeli potem kasneje v postopkih pri izjemno pomembnih referendumskih vprašanjih težav. Hvala.

Predstavljajte si, kakšno legitimnost in legalnost bo imel razpisani, potencialno razpisani referendum, ko bo do njega prišlo, če bo zdajle postopek Državnega zbora posiljen s tem, da je bil zlorabljen že na Odboru za zdravstvo, in bo uvrščen na to nujno sejo Državnega zbora in ne bomo imeli razčiščeno, ali je v tisti fazi možno amandmiranje ali ni. To je prvo. In drugo, da je bil predlog za razpis posvetovalnega referenduma spremenjen brez glasovanja o amandmajih in je bil bistveno spremenjen. Iz enega smo dobili dve referendumski vprašanji: iz medicinske uporabe smo dobili medicinsko uporabo in osebno uporabo. Bistveno je bil spremenjen. Predstavljajte si, da potencialno razpisan referendum na podlagi tega predloga, ki sploh ni ustrezno vložen, ne bo imel nobene, kako bi temu rekel, pravne veljavnosti in se ga bo dalo na vse načine pravno izpodbijati. Pa še nekaj. Kolega Sajovic je nekorektno privlekel noter vsebinske dileme, komentarje zgodovine in prihodnosti in tako naprej. Ne govorimo o vsebini, ne govorimo o zdravilnih učinkovinah in tako naprej, govorimo o postopku, govorimo samo o postopku. Prekinite sejo, dokler se ne razjasni, tako kot je tudi kolegica Hot predlagala, dokler se na Komisiji za Poslovnik ali pa s strani Zakonodajno-pravne službe ali pa s strani obeh ne razjasni, kako je s temi fazami obravnave in ali je postopkovno možno amandmiranje predloga za razpis referenduma, ki ni akt Državnega zbora, kot ste sami pravilno ugotovili, ali ni možno. In ali je možno tako bistveno spremeniti akt, da potem, po mnenju Poslanske skupine Nove Slovenije, sploh ne obstaja več akt EPA 1401-IX, ki ga želite uvrstiti na to sejo Državnega zbora, ne obstaja več

ponovno tukaj samo poudarjam tisto, kar je sedajle bistveno: imamo sprejet sklep matičnega delovnega telesa. Ali je bil sprejet pravilno postopkovno, je drugo vprašanje, o katerem sem na začetku nekaj malega svojega mnenja podala, ampak ga zdaj ne bom več, ker nisem pristojna, da bi zdaj tu odločala. Mi imamo sedaj točko, kjer predlagate umik oziroma preložitev, kjer ta umik oziroma preložitev ni možna, če se zahtevatelj s tem ne strinja, to se pravi zahtevatelj sklica izredne seje, 8. so moje pristojnosti popolnoma jasne. Zdaj dajem postopkovno kolegici Grgurevič in potem kolegu Tanku. Izvolite. LENA GRGUREVIČ (PS Svoboda): Hvala lepa. Jaz bi, samo to moram odgovoriti, ker vi ste pač vsebino, glede vsebine pač govorili tako, da je pač kolega Sajovic to tudi povzel, da pač gre za popolnoma novo tematiko glede drugega vprašanja. Jaz tudi menim, da gre pač za širšo obravnavo pač še z enim vprašanjem, ki pa je seveda absolutno povezan. Zdaj tudi to, da sta poslanka Kozlovič ali pa poslanec Premik različno obravnavala nima na to odločanje sedaj nobene nobene Kar pa moram absolutno, čemur pa moram absolutno ugovarjati je to, da pač v primeru pravne praznine se pa sedaj morajo sprejeti, ne vem, spremeniti najprej Poslovnik ali kaj podobnega. Jasno je, da poslovnik vseh situacij, tako kot noben zakon, pač ne ureja. In prav temu je namenjena sodna praksa v sodnih postopkih in pač tukaj parlamentarna praksa, se pravi poslovniška praksa. Vodja poslanske skupine naše je prej povzel eno takšno prakso in pač ravno tako, kot v sodnih postopkih velja sodna praksa zavezujoče v bistvu, sicer pride do razveljavitve kasneje, pač tudi tukaj zapolnjujemo s pravno prakso, poslovniško prakso sam Poslovnik. In ni, nemogoče vsako situacijo spraviti v Poslovnik. Tako da zdaj sama sem tukaj pogledala recimo tale posvetovalni referendum o območjih pokrajin Slovenije je bil devetkrat amandmiran, ko ste ga obravnavali in tako naprej. Tako, da samo toliko z moje strani. Pravna praksa je ravno temu namenjena, da se zapolnjuje. Hvala. PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. In sedaj, da bo še bolj jasno. Jaz sem povedala o čem se mi danes pogovarjamo. Problem pa je seveda popolnoma jasno iz vaših izvajanj, kaj se je dogajalo na matičnem delovnem telesu in bom zdaj povedala tako. Je kar je in nobena razlaga tega pač ne bo izničila. Je, kar je, gospod Reberšek. Tako je.

Tako da zdaj dajem besedo še kolegu Tanku. Pa bom še to povedala, kar lahko zdaj mi kot Državni zbor naredimo je samo, pač odločamo o tem predlogu za razpis referenduma,

Spoštovana predsednica. To kar se je dogajalo v zadnjem tednu na istem delovnem telesu pri obravnavi dveh referendumskih vprašanj, ste najbrž seznanjeni, ker ste se najbrž to dogovorili tudi na poslanski skupini, kako boste ravnali v prvem primeru in kako v drugem primeru. Če niste seznanjeni, potem vas je nekdo prehladil. Službe Državnega zbora, tudi tiste, ki skrbijo, ki sedijo poleg vas, so bile o tem obveščene, kaj se je dogajalo na delovnih telesih. In vi na osnovi tega, kar se je dogajalo, točke sploh ne bi smeli uvrstiti na dnevni red seje, ker tudi roki niso potekli za izredno sejo. In vi ste dolžni bili preveriti situacijo in jo razčistiti preden ste dali točko na dnevni red. Krivda je v celoti vaša, celoti, ker vam Poslovnik vam edino izrecno nalaga, da skrbite za izvajanje Poslovnika. In če nekaj ne poteka v skladu s pravili dosedanjimi, potem je predsednik Državnega zbora to dolžan ustaviti in razčistiti situacijo. Tega niste storili. In zdaj greste vi slepo in na silo čez postopek in se izgovarjate na praznine. Nobenih praznin ni. Morda v kakšni glavi kje, pa kakšen prah kje suje dol, ampak praznin ni nobenih v Poslovniku, niti v zakonu ne. To so prazni izgovori tistih, ki hočete, bi rekel, to volilno kampanjo, evropsko, izkoristiti z raznimi banalnimi, brezzveznimi temami.

Take točke se ne daje na dnevni red, ker določene stvari niso izpolnjene in to vam lahko službe povedo. Še zakona ne moreš vložiti. Še tam en odstavek manjka stavek, da ni finančnih posledic, pa ne more dati zakona v zakonodajni postopek. Tu pa delate velike neumnosti in pač silite v odločanje. Na parlamentarno prakso se sklicujejo tisti, ki je nimajo. To so najbolj pametni, tisti, ki nimajo parlamentarne prakse, najbolj pametni. In predsednica, tole, prekinite sejo, uredite stvari, dogovorite se kaj boste s tem delali na tak način parlamenta nobenega, tudi našega, ki je na vrhu Balkana ne moreš voditi. Hvala lepa. Hvala lepa. Za tiste, ki imate prazne glave, tukaj je bila zahteva za izredno sejo, ker jaz ne določam točk dnevnega reda. Hvala lepa, gospod Tanko. Mislim, da sem vam odgovorila na to, tako da bo v praznih glava kdaj drugič. Jaz dajem točke

spremenili vprašanje ali pa bistveno, po vaši oceni bistveno spremenili vprašanje. Tako da jaz tega argumenta ne kupim, mislim, da bi bil to še večji škandal. Je pa res, da nam verjetno nikomur ta trenutna 40 minut trajajoče pingpongiranje tri minutnih postopkovnih ne pomaga. Tako da jaz z vidika tega, da skušamo pogledati kako različne so bile parlamentarne prakse v preteklosti, predsednica, mogoče ne začnemo še te seje in skličete posvet pri sebi, da se mogoče v nekem bolj časovno dopustljivem, se pravi neomejeno v treh minutah okviru skušamo pogovoriti kako to zadevo razrešiti oziroma, da pač samo pogledamo kakšna so različna stališča, da lahko s to sejo začnemo. Jaz načeloma nimam težav s tem, da se je predlog amandmiral. Mislim, da je to vsak predlog, ki pride v ta Državni zbor dobi EPO in v tistem trenutku je nekako tudi odgovornost poslancev, tudi posvetovalni referendum izključno neka pristojnost Državnega zbora, tako da je prav seveda, da ima Državni zbor vpliv na to kakšni so predlogi, ki jih sprejema. Tako da, še enkrat, predlogi na podlagi katerih se sprejmejo, potem tudi odloki morajo biti neka živa materija. Ampak v izogib temu, da se še nadalje pingpongiramo v teh treh minutnih replikah, jaz bi res predlagal, da mogoče skličete posvet, na katerem bodo seveda tudi službe Državnega zbora, Zakonodajno-pravna služba, pa probamo to stvar zaključiti brez tega

Ker v 64. členu, mislim, da piše, govori o umiku, ne o preložitvi točke torej, jaz govorim o preložitvi točke. Kar se pa tiče posveta, kolega Vatovec, popolni nesmisel. Jaz nisem pravnica, jaz o tem ne morem odločati in ne bom odločala. O tem naj odloča Komisija za poslovnik, Zakonodajno-pravna služba in predsednica Državnega zbora, ki po 19. členu nalaga, da skrbi za izvajanje Poslovnika in tudi zakonskih zadev. Torej, ta posvet bo trajal pol ure. Tam bomo poslušali spet esej ali pa razlage takšne in drugačne s strani vodje največje poslanske skupine. Na koncu bomo prišli dol in se ne bomo nič zmenili. Jaz pa še enkrat predlagam preložitev, dokler se službe Državnega zbora torej Zakonodajno-pravna služba, Komisija za poslovnik in predsednica Državnega zbora ne sprejmejo odločitve o tem, ali je bil postopek pravilen. Predsednica, ne pristajam na to, da se reče, kar je je, ker konec koncev 90 poslancev ima večjo težo kot osem mandeljcev na odboru, se opravičujem izrazu. Ampak res 90 poslancev lahko danes odloči o tem, da točka ni primerna trenutno za obravnavo, da se preloži na eno izmed naslednjih sej. In se strinjam, nima smisla tega pingpongiranja. Ampak še enkrat,

da ne, da ne podpirajo referendumskega dne, veste zakaj? Ker, če bi bilo več referendumov na en dan, bi zvodenele vsebine, ne bi vedeli ljudje več o čem odločajo, kaj pa vi delate? Tri referendume tiščite na evropske volitve. Poglejte si lastno mnenje oziroma mnenje Vlade.

ki bi potrdil to, kar opozicija zdaj že 40 minut vztrajno potrjuje. To se dokazuje s parlamentarno prakso. Torej, ko sem jaz gledala, kakšne so bile parlamentarne prakse pri vseh teh 40 in več vloženih parlamentarnih, torej za razpise referendumov, so predsedniki odborov, ki tolmačijo Poslovnik, ravnali zelo, zelo različno. In kljub temu, da so ravnali različno, do danes ni bilo nobene razprave, ki bi posamezen postopek osporavala, kot danes, kot se danes to dogaja. Torej, dejstvo je, da smo ugotovili, da si predsedniki odborov ali pa poslanke in poslanci, različno tolmačimo Poslovnik okrog tega vprašanja. Dobro je, da se v prihodnje to razreši, da se opredeli, da v prihodnje ne bo dilem, bi pa rada jasno poudarila, da vsaj zadnje ravnanje na matičnih delovnih telesih, na obeh sejah, ni bilo nič drugače kot je bilo v vseh teh letih že videno v tem Državnem zboru. In če do danes ni bilo to narobe, ne vem zakaj bi kar naenkrat danes, ko je prišla svoboda vse to bilo narobe. Hvala lepa. Bom še enkrat razložila, čeprav umik in preložitev pravzaprav povzr…, posledice obeh sta, posledica je ista, se umik zgodi pred sprejetjem dnevnega reda, mi ga še nismo sprejeli, preložitev po sprejetju dnevnega reda, oboje, z obojim pa se mora strinjati

s krajšo prekinitvijo, če se za to odločimo, in posvetom, nimamo težav. Kar se tiče Poslovnik, Komisije za poslovnik, ve se s kakšnim kvorumom tam odločamo. Na Komisiji za poslovnik sedijo spoštovanja vredne poslanke in poslanci, ne neki mandeljci, kot je bilo omenjeno. In ni bistveno tudi, kaj misli nas 90, pomembno je, kaj mislijo državljanke in državljani, in dajmo jim možnost, da se o pomembnih stvareh, ki jih je predlagala tudi civilna družba, izjasnijo sami, mi pa s tega mesta obljubljamo, da bomo njihovo voljo spoštovali. Hvala lepa. Jaz ne vem, če vi vidite kaj, v bistvu, se sedaj spravljamo. Ponovno vam bom povedala, umik in preložitev povzročita isto, z obema se mora strinjati predlagatelj sklica izredne seje. Da se mi sedaj dobivamo in pogovarjamo, me res zanima, kako bomo s tem spremenili sklep matičnega delovnega telesa? Če mi zna to kdo od vas povedati, vam bom zdaj dala besedo. Na kakšen način bomo potem, ko se bomo mi dobili, spremenili sklep matičnega delovnega telesa, ki je lahko bil sprejet po nepravilnem postopku.

kako lahko spremeniš sklep, ki je sprejet, tako, da glasuješ o pravilnem sklepu in glasuješ o tistem, kar pač je potrebno. Zdaj v bistvu že priznavate, vsi skupaj s koalicijo, da nekaj ni v redu in zdaj si bomo mi to dovolili. Še enkrat, o tem ne morejo odločat vodje poslanskih skupin, o tem lahko odloča Komisija za poslovnik in ona lahko pove, kaj je prav ali kaj ni. In to, kar govori kolega Sajovic, brezpredmetno, to nima nobenega repa ne glave. In 74. člen govori, da preložitev točk lahko predlaga predsedujoči, poslanska skupina, predlagatelj ali Vlada, kadar ni predlagatelj. Torej, še enkrat, predložitev bomo pa pol še enkrat šli ta krog, nobenega problema. Ampak ne si, ne mislim spraševati, kaj bo drugače, če bo komisija za poslovnik ugotovila, da so bile proceduralne nepravilnosti, potem bo moral odbor še enkrat zasedati, verjetno, ali pa bomo poslanci izglasovali, da ta točka ni primerna za obravnavo, da se umakne in boste še enkrat vložili predlog za posvetovalni referendum. čem je problem? Novembra bomo imeli en posvetovalni dan, kjer bo noter to vprašanje o drugem bloku jedrske elektrarne, pa boste takrat izvedli, če vas zanima mnenje ljudstva. Če je mnenje ljudstva pomembno, potem ni pomembno kdaj se to vprašanje izvede na referendumu, ampak da se pravilno izvede. In govorite, zdaj je kar je, gremo naprej, dajmo sprejeti, pol pa, kaj bo pa kakšno sodišče reklo bomo pa pol ugotavljali pol ne boste vi nobene odgovornosti, noben več ne bo ugotavljal nič, ker referendum bo izveden. In kaj boste rekli? Jah nismo vedeli, sodišče je pač tako odločilo, mi smo pa kako je, pa je. Ne gre to tako, ker odgovornosti ne bo nosil nihče, ljudi boste pa naplahtali zato, ker referendumsko vprašanje že v osnovi ni bilo jasno, to je povedala ZPS. Potem ste naredili dve vprašanji, ki sta vsebinsko popolnoma drugačni oziroma ločeni, že tu vsebinsko, proceduro ste speljali tako, kot se vam zdi prav. Če bo sodišče ali kdorkoli odločalo o tem, da neke zadeve niso bile pravilno izvedene procesno, kdo bo odgovarjal, predsednica Državnega zbora, 90 poslancev, koalicija. Gospod Sajovic bo dal glavo v pesek pa bo rekel nas je samo zanimalo kaj ljudje rečejo, in če vas zanima kaj ljudje rečejo, je potem popolnoma vseeno kdaj se to referendumsko vprašanje obravnava oziroma razpiše. Umaknite točko, umaknite to vprašanje, podajte ponovno jasno referendumsko vprašanje in razpišimo referendum enkrat v jeseni ali pa potem, ne vem kdaj, julija, avgusta, kadarkoli pač ta datum pride. Ne, vam je pomembno, 9. junij in to je vse. Hvala lepa, kolegica Kozlovič, še vi, potem bom pa odredila prekinitev za 15 minut. Izvolite. MAG. TAMARA KOZLOVIČ (PS Svoboda): Hvala. Torej jaz sem bila odsotna na seji, sem jo pa spremljala od doma po televiziji in kar sem uspela spremljati, je bilo na sami seji matičnega delovnega telesa večkrat zaprošeno za mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je bila seveda na seji prisotna in ta je jasno in glasno povedala, da Poslovnik tolmači predsedujoči na seji matičnega delovnega telesa. Jaz iz tega jasno razumem, da nobenih kršitev ni ni bilo na sami seji. Bi pa rada še, bi pa rada še dodala tudi to, da v končni fazi mnenje matičnega delovnega telesa ni zavezujoče, tako da tisti poslanci, ki se pa z mnenjem in sklepom odbora ne strinjajo, naj glasujejo proti in je zadeva rešena. Izvolite. JANEZ CIGLER KRALJ (PS NSi): Hvala, predsednica. Zadeva ni tako enostavna, ker smo še vedno pri postopku, spoštovana kolegica Kozlovič. Nič ne govorimo o strinjanju, nestrinjanju z vsebino in čemerkoli, postopek. Predsednica, prej ste rekli, kaj naj storim? Nič ne morem storiti. Včeraj smo vam v pismu iz Poslanske skupine Nove Slovenije predlagali in sicer dve akciji. Pozvali smo vas, da skupaj z Zakonodajno-pravno službo in predsedniki odborov razjasnite, v kateri fazi postopka je v primeru predloga za razpis posvetovalnega referenduma možno vlaganje amandmajev, saj gre za preveč pomemben postopek, da bi bil prepuščen tolmačenju vsakokratnega predsedujočega drugi poziv je bil pa ta, ki je zdaj aktualen za vas, in sicer, da Odbor za zdravstvo pozovete k ponovni obravnavi predloga za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, EPA 1401, predlagatelju omenjenega predloga pa pojasnite, da naj v primeru želje po spremembi akta upošteva zakonodajne postopke,

ali pa naj vloži nov predlog za razpis posvetovalnega referenduma, ki bo nadomestil obstoječi predlog z EPA 1401, če seveda želi namen posvetovalnega referenduma razširiti, tako kot ga je. In tu sta dva predloga in ta drugi je za sedanjo situacijo, za vas mislim, da zelo uporaben in primeren. Hvala lepa. Odrejam odmor in sicer dobimo se ob 12.15 20 minut prekinitev. Nadaljujemo s prekinjeno izredno sejo Državnega zbora. Jaz sem svoje stališče že povedala. Morda želi še kdo kaj dopolniti? Ne. Torej, zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.../oglašanje iz klopi/ No, če se nanaša postopkovno na tisto vprašanje, ki smo ga sedaj že velikokrat obdelali, vam dam, seveda, boste povedali svoj postopkovni predlog, potem še druge poslanske skupine, če želite,

in sicer Predloga za razpis posvetovalnega referenduma. O obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. v času, ko je bilo delovno zasedalo delovno telo in ko smo dobili mnenje Zakonodajno-pravne službe je jasno, da ta predlog oziroma vprašanje ne sledi 184. členu poslovnika, ni jasno

pravilno vloženo oziroma je ustavno sporno predlagamo torej, da predsednica Državnega zbora pozovete predlagatelja, da umakne to točko z dnevnega reda, da ne bo prišlo do enake blamaže, kot je prišlo s sprejetjem Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici, ko je Ustavno sodišče odločilo, da je zakon ZUPANČIČ: Hvala lepa. Če prav razumem, gre tukaj za drug predlog za razpis posvetovalnega referenduma, in sicer o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, 4. točka. Spoštovani predlagatelj oziroma zahtevatelj sklica izredne seje, ali umikate to točko dnevnega reda? Hvala lepa. Točke ne umikamo. Vesel sem, da smo storili korak naprej. Kar se pa tiče Ustavnega sodišča, dajte si pogledati zgodbe, ki ste jih vi in vaši vodje tam izgubili. Na mizi imam že zbrana dela, naslednjič vam jih pa predstavim. Hvala lepa. Torej ne umikate. Zboru zato predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav in glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo.

Nismo sklepčni. 10 minut odmora. Če ne bomo potem sklepčni tisti, ki niste upravičeni, veste kaj sledi. Nadaljuje se ob 12 30. uri. Nadaljujemo prekinjeno sejo, in sicer s tretjim glasovanjem o dnevnem redu. Prosim vas, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. In glasujemo o dnevnem redu tretje glasovanje. Glasujemo. Ugotavljam zopet, da nismo sklepčni, zaradi tega prekinjam to izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 14. Spoštovani poslanke in poslanci, nadaljujem prekinjeno izredno sejo in sicer 67. izredno sejo Državnega zbora. Glasujemo o dnevnem redu. Prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo.

Najprej eno vprašanje, pa bi predsednica prosila, če lahko odgovorite, glede na to, da so zdaj vse točke potrjene z dnevnim redom, me zanima ali so vas strokovne službe Državnega zbora opozorile, da je točka Predlog za razpis posvetovalnega referenduma in pridelavi, predelavi, pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, v bistvu, da je ta točka sporna, da ne bi smela biti na dnevnem redu. Ali so vas službe o tem obvestile oziroma so vas na to opozorile? Drugo pa je tisto, kar sem že prej napovedala, po 74. členu Poslovnika predlagam, da se točka, ki sem jo pravkar omenila, Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, prestavi na eno izmed naslednjih sej. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, jaz sem sama že prej povedala svoje mnenje glede tistega vašega prvega vprašanja. Glede drugega vprašanja je pa tako, zdaj vi predlagate pač oziroma, da naj pozovem na predlog za oziroma, da naj pozovem za preložitev te točke dnevnega reda, sem vas prav razumela, kajne? Da glasujemo o preložitvi? Ja, v zvezi z obravnavo tega predloga, to se pravi, da se zadevo preloži na eno naslednjih sej zbora, predloga, da se obravnava in odločanje o tem predlogu za razpis posvetovalnega referenduma oziroma predlog, da se preloži na eno naslednjih sej, ni mogoče dati na glasovanje, razen če bi predlagatelj oziroma sklicatelj izredne seje, to je skupina poslank in poslancev, ki je pač z vložitvijo zahteve za sklic izredne seje zahtevala obravnavo te točke na tej seji, to se pravi na 67. izredni seji, temu ne bi nasprotovala. V nasprotnem primeru bi to pomenilo neposreden poseg v njihovo ustavno pravico, ker 85. člen Ustave daje poslancem pravico, da predsedniku Državnega…, predsedniku Državnega zbora pa dolžnost, da skliče izredno sejo Državnega zbora, če tako zahteva najmanj četrtina poslancev. naj še poudarim, kar sem prej tudi prebrala, da 64. člen Poslovnika eksplicitno prepoveduje umik, se nanaša na umik točke, ki je bila na dnevni red seje uvrščena, na podlagi zahteve poslancev za sklic izredne seje, in glasovanje o takem predlogu bi pomenilo tudi precedens pri delu Državnega zbora, ki bi mu v bodoče onemogočil izvedbo izrednih sej, ki jih predsednik Državnega zbora skliče na zahtevo opozicije, saj bi teoretično lahko vsakokratna koalicija s preglasovanjem onemogočila izvedbo ustavne pravice poslancem opozicije, da se na osnovi njihove zahteve v poslovniškem roku 15 dni, izvede izredna seja, ki jo zahteva, ki jo zahtevajo, to se pravi, opozicijski poslanci. Ker pa ne gre za umik, kajne, vi pravite, da gre za, predlagate preložitev, sprašujem torej, sprašujem torej sklicatelja oziroma predlagatelja za sklic izredne seje, ali se strinja s preložitvijo?

Ja, predsedujoča, zdaj, po 74. členu sicer res govori, da preložitev zadeve ni možna, če je to, če je bila točka uvrščena na dnevni red v skladu s tretjim odstavkom 59. člena Poslovnika. 16. TRAK: (NB) - 14.05 (Nadaljevanje) Tukaj govori o točkah, ki jih vloži opozicija, ne koalicija. In 64. člen govori o umiku in ne o preložitvi točke, mi ne zahtevamo umika, mi zahtevamo glasovanje o preložitvi točke, ki jo ni sklicala opozicija, ampak koalicija. In če bi to, kar vi razlagate, potem res drži, če bi vsakokratno se zahtevalo, da se preloži oziroma umik točke, ko skliče opozicija, da je to ustavno sporno. Tukaj pa ne gre za opozicijo, tukaj gre za to, da je sklicala to koalicija in mi ne govorimo o umiku, ampak preložitvi točke, kar ni isto in kar ni po tretjem odstavku ali katerem odstavku 59. člena. Torej mene ne morete prepričati, da ni možno glasovanje o preložitvi točke, ki jo je zahtevala s sklicem izredne seje koalicija, opoziciji je pa seveda ustavno in po poslovniku torej zagotovljeno, da se te izredne seje skličejo, če skliče opozicija,

na zahtevo najmanj četrtine poslancev, to se pravi, ne glede na to, od kod prihajajo, iz koalicije ali opozicije. Jaz sem prej navedla primer, kaj bi bilo, če bi v bistvu sprejeli vašo razlago, umik, preložitev, posledica je ista. Jaz sem zdaj predsedujoča, tolmačim Poslovnik, je ista, tolmačim Poslovnik in ne bom dala tega predloga na glasovanje, ker mi to Poslovnik ne omogoča. Izvolite, kolega Cigler Kralj, še vi povejte svoje mnenje. Hvala lepa, predsednica. Upam, da ni bilo to norčevanje, ker jaz ne mislim povedati svojega mnenja, ampak imam postopkovni predlog. Mislim, da ti dve ali tri minute nimam za to, da bom povedal svoje mnenje, kakorkoli. Zdaj, če sem dobro sledil vašim odgovorom oziroma obrazložitvam, nekaj ne štima. Mene ste na začetku današnje seje še pred glasovanjem dnevnega reda, prej dopoldan ob enajstih zavrnili, da umik te točke z dnevnega reda ni mogoč skladno s petim odstavkom 64. člena Poslovnika, saj gre za zadevo, ki je bila na dnevni red seje uvrščena na podlagi prvega odstavka 58. člena. Zdaj ste pa kolegico Godec zavrnili, da ni mogoče torej glasovati o preložitvi točke ker, in se sklicujete, da je bila na dnevni red uvrščena skladno s tretjim odstavkom 59. člena tega poslovnika. Dve različni obrazlagi za isto zadevo ste dali in tu vaša obrazložitev ne stoji. Poslovniško vaša obrazložitev ne zdrži. In imam postopkovni predlog, da v skladu s 74. členom Poslovnika preložite razpravo o 6. točki, torej celo 6. točko na eno od naslednjih sej, vmes pa naj strokovne službe, Komisija za poslovnik in vi pripravijo najprej odgovor ali je korektno, da se različno tolmači možnost amandmiranja predloga za razpis posvetovalnega referenduma na odboru. In drugič, kar je po mnenju Poslanske skupine Nove Slovenije še huje, da se priloženi amandmaji kar upoštevajo brez glasovanja kot sprememba akta, ki je legitimna in stoji, in je potem zadeva izglasovana na odboru in se uvrsti na točko dnevnega reda izredne seje. Mi trdimo, da je to kršitev Poslovnika, kršitev postopka in poglejte,

zdaj ker želite, ker seveda niste uspeli z umikom, bi zdaj želeli z obidom preko preložitve doseči isti rezultat. Ne bo šlo. Sklicatelj izredne seje oziroma predlagatelj za sklic izredne seje je izrecno navedel kaj naj se na izredni seji obravnava, in jaz bom to seveda spoštovala, tako spoštovala v primeru katere koli četrtine, najmanj četrtine poslank in poslancev 17. TRAK (VI) 14.10 (nadaljevanje) koalicije ali opozicije. Ker potem se bo seveda dogajalo, spoštovana vodja poslanske skupine obeh opozicijskih strank, da bom naslednjič dala na glasovanje predlog, vodja največje poslanske skupine, da se preložijo točke, ki jih vi želite obravnavati na izredni seji na eno od naslednjih sej. Ne bom tega storila, ne bom popustila zdaj in ne bom popustila niti kasneje. Kolega, kolega Sajovic, če še vi želite kaj dodati oziroma imate postopkovni predlog, sicer gremo s 1. točko naprej. Preložitev bi v tem primeru pomenila obid

Je pa danes tipičen primer, kako mi Poslovnik tolmačimo samo takrat, kadar nam treba. Kolega je prebral prve tri vrstice 74. člena, ki pravi: Predsedujoči, poslanska skupina, predlagatelj ali vlada, kadar ni predlagatelj, lahko predlagajo, da se razprava ali odločanje o obravnavani zadevi preloži na eno od naslednjih sej. Preložitev zadeve, ki je bila na dnevni red uvrščena v skladu s tretjim odstavkom 59. člena tega poslovnika na eno od naslednjih sej lahko predlaga le poslanska skupina, na predlog katere je bila zadeva uvrščena na dnevni red. O takem predlogu odloči Državni zbor po postopku, določenem v desetem odstavku. 64. člena poslovnika. Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, Državni zbor konča sejo. Moj proceduralni predlog je, da se lotimo vsebine in nadaljujemo sejo. Hvala lepa. Zdaj pa takole, vi ste tudi zdajle napačen člen poslovnika tolmačil, tako da prosim pustimo zadevo. Mi smo pri 1. točki dnevnega reda in to je druga obravnava predloga zakona. Ne bom preložila sama zagotovo ne, pa tudi na glasovanje ne bom dala, ker bom s tem vam ustvarila zelo nevarno parlamentarno prakso in potem vam omogočila, onemogočila izvedbo izrednih sej. Dovolj je, gospod Cigler Kralj. Razen če imate postopkovno za karkoli drugega, če pa imate o tem vprašanju, je pa dovolj. Moja odločitev je

strankarski kolega, vodja Poslanske skupine Svobode res ne zna brati Poslovnika. Meni je zelo žal in bi si ga sem moral večkrat prebrati, ker je govoril ravno tisto, kar ste vi prej govorila, o ustavni zaščiti opozicije. Kolega, niste še v opoziciji pa boste kmalu, ni problema. Moj postopkovni oziroma moj predlog, ne predlog, ampak obvestilo je, da bomo na podlagi vsega tega, kar je bilo danes rečeno oziroma ne izrečeno, ne narejeno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke po Poslovniku obstruirali točki 4 in 6. Jaz moram reči, da ta nemi, gluhi in slepi valjar svobodnjakov valja, močno se valja sam sebe v zemljo. In jaz verjamem, da bo kmalu, torej se bo, se bodo samouničili, če lahko tako rečem. In prišli smo v Državnem zboru tako daleč, da v bistvu vse demokratične, vse zakonsko, poslovniško in ustavno zapisane pravice ki jih imamo, da opozarjamo na postopke na protiustavnost, na protiposlovniška dejanja in tako naprej, več niso upoštevana, preglasovana z glasovi 53 koalicijskih poslancev. In danes v bistvu lahko rečemo, da v Državnem zboru več ni demokratičnega odločanja in da smo prišli res čez tisti rob, ko smo prišli v diktaturo, da ne bom uporabila besede vašega predsednika Svobode, ko je dejal, da to ni politika, ampak gre za fašizem, da ne bom ponavljala tega, lahko rečem, pa vendarle ga povzamem. Ne gre za levosredinsko politiko, gre za čisti fašizem in diktaturo. Hvala. lepa. Kot predsednica Državnega zbora seveda lahko potrdim, da odločanje je demokratično, odločanje z večino ali z večjo večino takrat, ko je potrebno, tako da te besede so absolutno

Ja, hvala lepa, predsednica. Še enkrat moram omeniti, da je kolega Sajovic popolnoma napačno interpretiral in še cela zmeda je. Vi ste mi rekli, da je točka uvrščena na osnovi prvega odstavka 58. člena Poslovnika, tukaj ste pa utemeljevali, da o preložitvi ne moremo glasovati zato, ker je po tretjem odstavku 59. člena. Zmeda. Lahko vse preverite v magnetogramu! In zaradi tega, ker na tak način zlorabljate in boste pohabili parlamentarno proceduro in osnovni red v parlamentu, tudi poslanska skupina Nove Slovenije pri obravnavi 6. točke ne bo, ne more in ne bo sodelovala. Zato, ker želimo vsaj na tak način izraziti svoj protest nad tem, kar se danes dogaja tukaj v Državnem zboru. Napovedujem obstrukcijo 6. točke s strani Poslanske skupine NSi. Dobro. Hvala lepa. Sprejmemo napoved obstrukcije 6. točke dnevnega reda. Zdaj pa še enkrat za naše gledalke in gledalce. Mi imamo danes izredno sejo sklicano na zahtevo upravičenega predlagatelja, ki seveda določi tudi vsebino te seje in kjer nismo odločili o umiku in preložitvi iz vseh razlogov, ki sem jih že navedla

predstavniku Vlade, državnemu sekretarju na Ministrstvu za zdravje, Denisu Kordežu. DENIS Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, poslanci, vsi navzoči! Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru v obravnavo poslala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi. S predlogom zakona želimo omiliti oziroma odpraviti posledice dolgotrajne zdravniške stavke, ki se je začela 15. januarja 2024 in povzroča neučinkovito in negotovo delovanje zdravstvenega sistema. S predlogom zakona naslavljamo tudi pozive številnih državnih organov in institucij ter nevladnih organizacij po ureditvi pereče tematike na področju zagotavljanja zdravstvenih storitev ogroženim skupinam prebivalstva in po odpravi trenutno neustrezno določenega minimuma delovnega procesa zdravnikov oziroma zdravstvenih delavcev v času stavke. Zdravniki v času stavke opravljajo zgolj zdravstvene storitve, ki so v veljavnem 46. členu Zakona o zdravniški službi naštete sicer primeroma kot uporaba besede zlasti, ne pa tudi ostalih zdravstvenih storitev, ki so jih na podlagi navedene določbe in upoštevajoč 15. člen Zakona o stavki dolžni izvajati tudi v času stavke. In sicer, zaradi tveganja, da bi z njihovim opuščanjem utegnila nastati neposredna nevarnost ali izjemno hude posledice za življenje in zdravje ljudi ali varnost premoženja ali druge škodljive nepopravljive posledice. S predlogom zakona določamo nujne ukrepe, s katerimi se posameznikom in prebivalstvu ter drugim organom in organizacijam zagotovi, da se njihovo zdravje in varnost v ničemer ne ogroža. Stavka oziroma njena omejitev mora biti primerna, nujna in sorazmerna. Zasledovanega cilja v konkretnem primeru namreč ni mogoče doseči brez posega nasploh oziroma s kakšnim drugim, milejšim posegom. Dlje časa kot stavka traja težji in širši ter nepovratnejši postaja poseg v preostale človekove pravice in temeljne svoboščine, zato se mora temu ustrezno prilagoditi oziroma določiti omejitev stavke. Pomembnost pravic, ki jih želimo zavarovati s posegom, bistveno pretehta nad pomembnostjo s posegom v prizadete pravice. Poseg, zato prestane ta vidik testa sorazmernosti, neodvisno od tega, ali je stavkajočim, zaradi posega v njihove ustavne pravice zagotovljeno ustrezno denarno nadomestilo, kar je mogoče razumeti kot sorazmernost posega v ožjem smislu. Ustavno sodišče je zavzelo stališče, da gre pri zdravstveni dejavnosti za eksistenčno pomembne dobrine, 19. TRAK: (NB) - 14.20 (Nadaljevanje)katerih zagotovitev mora biti zaradi skrbi za življenje in zdravje ljudi trajna in nemotena. Zagotavljanje kakovostnih in vsem dostopnih zdravstvenih storitev, ki so javna zdravstvena služba, je eden najpomembnejših javnih interesov države, zato je omejitev pravice do stavke v predlaganem obsegu dopustna. S predlogom zakona ne zanikamo pravice do stavke, ampak zgolj omejujemo njene najhujše posledice. Pravica do stavke po ustavi namreč ni absolutna in neomejena. Tako kot ostale človekove pravice in temeljne svoboščine je omejena s pravicami drugih. Na tem mestu izpostavljamo zlasti naslednje ustavno varovane pravice: pravico do zdravstvenega varstva, pravico do socialne varnosti, pravice invalidov in pravice otrok, nenazadnje pravico do lastnine, pravico do sodnega varstva in varstvo osebne svobode. Pomembnost pravic, ki jih želimo zavarovati z novelo zakona bistveno pretehta nad pomembnostjo prizadete pravice stavkajočih, zato je poseg utemeljen tudi z vidika sorazmernosti. Zato je Vlada ob upoštevanju nujnosti časovnih okvirjev predlagala nadaljevanje obravnave zakona po nujnem postopku. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo in za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku odbora, magistru Dejanu Premiku. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Odbor za zdravstvo je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada s predlogom, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Kolegij je postopek potrdil. Dopolnilno obrazložitev je v imenu predlagatelja podal državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, predstavnica Zakonodajno-pravne službe pa je predstavila njihovo mnenje in izpostavila, da je v svojem mnenju izhajala iz ustavne pravice do stavke. v to pravico je dopusten, če prestane strogi test sorazmernosti. Posamezne zdravstvene storitve, za katere je na novo določeno, da se opravljajo v času stavke, predlagatelj z vidika tega testa niti ne predstavi, zato za vsako posamezno zdravstveno storitev ni razvidna nujnost posega oziroma ni izkazano, da na razlago ni milejšega ukrepa. Hkrati je razumeti, da je izvajanje posameznih zdravstvenih storitev določeno za to, da ni ogroženo premoženje. Vendar razlog na vezavo na premoženje ni jasen. Tudi iz ustavnosodne presoje veljavne ureditve stavke v zdravstveni dejavnosti izhaja, da ni v ospredju premoženje, temveč gre pri opredelitvi zdravstvenih storitev v času stavke za zagotovitev kontinuiranega dostopa do nekaterih najpomembnejših storitev, ki so vitalnega pomena za življenje in zdravje prebivalstva. Predstavnik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je predstavil pisno mnenje in poudaril, da komisija predlogu zakona ni izrekla podpore. Komisija ugotavlja, da se s predlogom zakona po pojasnilu predlagatelja naslavlja tudi pozive številnih državnih organov in institucij ter nevladnih organizacij po zagotovitvi zdravstvenih storitev ogroženim skupinam prebivalstva v času zdravniške stavke. Stališče k predlogu zakona sta podala tudi generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki predlog zakona podpira in predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije, ki predlogu zakona nasprotuje. V razpravi je predstavnik opozicije k predlogu zakona podal več kritičnih pripomb, namesto, da bi Vlada področje urejala sistemsko, kot je napovedala, ga ureja parcialno, prioritete niso pravilno postavljene. Vlada bi morala najprej poskrbeti za zaupanje med vsemi deležniki ter izpolniti obveze, ki jih je podpisala. Koalicijski poslanci so predlog zakona podprli. Ker stavka postaja nepredvidljivo dolga, je s strani države potrebno ukrepanje. Vlada želi področje urediti sistemsko in s tem zagotoviti nemoteno delovanje zdravstvenega varstva in dostopa do zdravstvenih storitev. Predlog zakona zato po mnenju nekaterih poslancev vsebuje nujne ciljno usmerjene ukrepe, s katerimi se odločilno vpliva na obseg opravljanja zdravniške službe v času stavke. Z namenom zagotovitve ustreznih in zadostnih zmogljivosti za stabilno delovanje zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji. Čimprejšnje sprejetje zakona je nujno potrebno, da se določi minimum delovnega procesa zdravnikov, ki ga je treba zagotavljati v času stavke za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja, ki je nenadomestljivi pogoj za življenje in delo ljudi ali delo drugih organizacij. Država je na podlagi ustave dolžna zagotavljati zdravstveno varstvo v skladu s svojo splošno družbeno 20. TRAK: (SB) – 14.25 (Nadaljevanje) skrbjo za zdravje prebivalstva. Odbor je sprejel amandmaje in vse člene predloga zakona. Pripravljen je dopolnjen predlog o katerem bomo danes odločali. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Magistrica Tamara Kozlovič bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. MAG. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej današnji Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi bomo v Poslanski skupini Svoboda podprli. Podprli ga bomo zaradi nekaj več kot 2 milijona državljank in državljanov Slovenije. Podprli ga bomo torej zaradi ljudi, zaradi vseh otrok, starejših, invalidov, bolnih, poškodovanih in tudi vseh oseb, ki so danes zdrave, zaradi zagotavljanja njihovega zdravja oziroma zdravstvenega varstva. Kakršnokoli zmanjševanje obsega opravljanja zdravniške službe nedvomno vpliva na dostopnost do zdravstvenega varstva. Temu smo žal danes priča zaradi dolgotrajnosti stavke zdravnikov, kjer se nedostopnost do zdravstvenega varstva z vsakim dnem stavke le še povečuje. S predlaganim zakonom tako zagotavljamo kontinuiran dostop do nekaterih najpomembnejših zdravstvenih storitev, ki so vitalnega pomena za življenje in zdravje naših prebivalcev. Hkrati preko nabora zdravstvenih storitev, ki predstavljajo minimum delovnega procesa, natančneje opredeljujemo tudi pravico zdravnikov do stavke z namenom, da v času stavke ne bi prihajalo do nesorazmernega posega v preostale človekove pravice in temeljne svoboščine. Zavedati se moramo, da pravica do stavke kljub svoji pomembnosti in prepletanjem s pravico do sindikalne svobode ni absolutna in niti ne neomajana, temveč je taka kot ostale človekove pravice in temeljne svoboščine, omejena s pravicami drugim, recimo pravico bolnih do zdravljenja.

tudi s pravicami invalidov iz prvega odstavka 52. člena Ustave ter pravicami otrok iz prvega odstavka 56. člena Ustave. Ob tem naj dodam, da je ustavna dolžnost države, da uresničuje navedene pravice državljanom tudi zagotovi. In z današnjim zakonom država točno te pravice zagotavlja. Zakonodajalec mora sprejeti ukrepe, s katerimi se posameznikom v celoti zagotovi najvišja možna stopnja zdravja. Za ta namen mora biti delovanje zdravstvenega sistema stabilno in predvidljivo, dostop do najpomembnejših zdravstvenih storitev pa stalno omogočen, kar je nedvomno v javnem interesu in v skladu z javno koristjo. Javna korist pa je ustavni institut, katerega bistveni namen je varovanje splošne koristi skupnosti ljudi, ki na določenem področju presega individualno korist. S predlogom zakona namreč varujemo pravico državljank in državljanov do zdravstvenega varstva kot tudi pravico do zdravnikov do stavke. Dejstvo je, da je v dolgih tednih zaznamovanih stavko Fidesa, namenoma ne uporabljam besede zdravnikov, ta skoraj popolnoma prevladala nad ostalimi ustavno zagotovljenimi pravicami iz naslova zdravstvenega varstva. Zdravstvene storitve, kot so določene v veljavnem 46. členu Zakona o zdravniški službi in ki jih zdravniki med stavko morajo opravljati za preprečitev resne grožnje javnemu zdravju, ne zadostujejo. Ta pat položaj, v katerem smo se znašli, tako ogroža pravice vseh, ki potrebujejo zdravstveno varstvo. Človekovo zdravje je ustavno varovana dobrina in je ena od najpomembnejših človekovih vrednot. In ravno to je bilo glavno vodilo Vlade pri pripravi spremembe Zakona o zdravniški službi. Poslanski skupini Svoboda smo prepričani, da pomembnost pravice, ki se želi s posegom zavarovati, torej pravice do zdravstvenega varstva bistveno pretehta nad pomembnostjo pravice do stavke, zato z obravnavanim zakonom predlagana omejitev po naši oceni prestane vidik vidik testa sorazmernosti. Poslanska skupina Svoboda je odločno na strani krepitve in varovanja zdravja naših državljank in državljanov. Predlog zakona bomo kot že rečeno podprli, ker želimo, da je v naši državi zdravstveno varstvo zagotovljeno tudi jutri in v prihodnje, 21. TRAK: (TB) - 14.30 (nadaljevanje) ne glede na morebitne stavke. Zato verjamem, da se danes vsi strinjamo o nujnosti sprejema tega predloga zakona, da je zagotavljanje zdravstvenega varstva v javnem interesu in v javno korist in da je zagotavljanje tega naša

Lep pozdrav vsem, ki spremljate to sejo, poslancem, kolegom, predstavnikom Vlade! Torej, mineva dve leti od zmage Gibanja Svoboda na državnozborskih volitvah in vodenja države s strani strank Gibanje Svoboda, SD in Levica. Ob močni podpori, ki jo ima Vlada v Državnem zboru, bi pričakovali in seveda tudi mnogi državljani so res upali na izboljšanje razmer v zdravstvu. Saj ste vendar to sami obljubili. Sami, na čelu z nekdanjim ministrom za zdravje ste trdili, da imate akcijski načrt že narejen, da ste ga naredili že pred volitvami in ga boste ob začetku Vlade začeli samo izvrševati. A kaj imajo državljani od vas danes, v teh dveh letih? Javno zdravstvo na robu propada, zgodovinsko dolge čakalne dobe, zgodovinsko visoko število državljanov brez osebnega zdravnika, 15 tednov stavke zdravnikov in, ja, tudi evtanazijo. Nekje dve leti nazaj je koalicija sedela tam na trgu republike, pred samooklicanim glasom ljudstva, pred katerimi so morali dvigovati loparčke in takrat so se z odgovori da ali ja, kaj je bilo gor napisano, zavezali da bodo uredili, torej koalicija Svoboda, SD in Levica, uredili javno zdravstvo. Tako kot je bilo rečeno danes, v dobro vseh ljudi, otrok, bolnih, invalidov in tako naprej, vseh teh, ki ste jih našteli. Ampak ob nastopu Vlade ste pozabili na te loparčke, na te odgovore, na vse obljube, ki ste jih dali volivcem. Pripravili ste časovnico reforme v zdravstvu, ki vam nekako ni seveda šla. In ko vam je priljubljenost drastično padla ste izvršili najbolj, bom rekla, bedasto obljubo, kar jih je bilo, in sicer ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. No niste ga ukinili, ste ga preoblikovali v obvezno zdravstveno zavarovanje, zavrtali globoko ali pa v veliko luknjo v državni proračun in danes namesto 140 milijonov evrov v zavarovalnico, zdravstveno zavarovalnico, se napoveduje več kot 600 milijonov ali 680 milijonov evrov za zavarovanja. Potem ste v januarju 2023 skupaj z Vlado uskladili zaveze, jih podpisali vsi poslanci koalicije in sicer z zavezo državljanov, s katerim, spet s to zavezo ste si zadali časovnico, reformo zdravstva pa je bila osrednja tema Golobove vlade tam v marcu 2023 in seveda močna podpora tudi premierja Goloba. Potem je

Sporazum je določil, da bo vlada do 1. 4. 2023 oblikovala ločen plačni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja in ga do 30. 6. 2023 vložila v zakonodajni postopek. Seveda, minister Bešič Loredan je o tem povedal: "Sklenili smo zgodovinski sporazum, ki po našem mnenju pomeni začetek prepotrebnih in nujnih sprememb v zdravstvenem sistemu. Na Ministrstvu za zdravje začenjamo s pripravo sistemske zakonodaje. Ena od teh ključnih sprememb je ureditev plačnega sistema." Potekale so različne aktivnosti, pogovori, nov minister je odstopil, prišla je nova rešiteljica, ministrica Prevolnik Rupel, pa je spet vse padlo v vodo. Predsednik Vlade je dejal, bile so poplave, denarja ni, ne bomo se pogajali, kljub temu, da je bilo v Uradnem listu objavljen ta sporazum. Torej, Vlada ni izpolnila sporazuma, ni naredila kar je obljubila, ne samo do zdravnikov, tudi do bolnikov, katerih so vas danes polna usta in pacientov. Torej, moralno skrajno zavrženo. Blatenje in diskreditacija zdravništva, ki ni krivo za nastalo situacijo in nima moči, da bi to spremenilo, to se dogaja vsak dan, ob tem pa dajete izjavo v javnost, da je cilj Vlade zaščite ljudi, njihovih temeljnih človekovih pravic kot jih določa Ustava.

Namesto, da bi Ministrstvo za zdravje v okviru Vlade začelo reševati probleme, ki so se nakopičili v zdravstvu, namesto, da bi začeli izpolnjevati obljube, ki so nam jih dali v letu 2020, 2021, 2022 pred volitvami, smo danes priča nenehnim takšnim in drugačnim pritiskom na zdravništvo. Neuspešno se je končala tudi mediacija med zdravniki in vlado; pa kaj bi o tem, če nam je Golob že takoj na začetku te mediacije v Državnem zboru povedal, kakšni bodo zaključki zaključki pogajanj. In pred nami je sprememba zakona o zdravniški službi, ki ga ne bom niti komentirala, ker gre dobesedno za pravno barbarstvo. Zakona ne bomo podprli.

predloga zakona, sedaj smo pa poslušali vse drugo, samo o zakonu ne nič. In to je čista zloraba postopka predstavitve stališč poslanskih skupin. Hvala lepa. Upam, da me razumete, da ne bom dajala opominov, ker je danes bilo že dovolj vroče, tako da gremo naprej. Sprejmem pa vaše razmišljanje. Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati in v njenem imenu dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Predstavniki Vlade, dober dan, kolegice in kolegi, slovenska javnost. Seveda bom govorila o Zakonu o zdravniški službi, vendar bom prej tudi povedala, zakaj tega zakona v Novi Sloveniji ne moremo podpreti in zakaj je pravzaprav nastal - zaradi tega, ker pač Vlada ni izpolnila svoje obljube, ki jo je dala pred in tudi po volitvami, kaj, da bo uredila zdravstveni sistem. In ker po dveh letih pač ni uredila zdravstvenega sistema, so se zdravniki odločili, da bodo s pomočjo stavke zahtevali ureditev delovnih razmer, kot temu rečejo. In ker seveda ima stavka zdravnikov vpliv tudi na zdravje ljudi, se je morala vlada zateči k Zakonu o zdravniški službi, o katerem govorimo danes, da bi omejila zdravnike pri stavki. Zakaj so se zdravniki zatekli k stavki? Zato, ker je ta Vlada - ne katera druga - 27. januarja lani podpisala dogovor z njo, z zdravniki je podpisal v njenem imenu dogovor takratni podpredsednik Vlade, da bo uredila razmere v zdravstvu do 1. aprila lani. In tega ni naredila. Nihče se seveda zdravnikom za to ni opravičil, niti razložil, zakaj tega ni naredila. Potem so prišle poplave in gospod predsednik Vlade se je naučil, da so poplave krive za vse njegove neizpolnjene obljube, in ena od teh je tudi neizpolnjen podpisan dogovor z zdravniki. 1. aprila leta 2023 bi morala biti oblikovan poseben plačni steber in podan predlog za ureditev zdravstvenih razmer; Vlada tega ni naredila, ampak se izgovarja na poplave, ki so se zgodile par mesecev kasneje. Zaradi tega je ta zakon dejansko nuja, da omeji zdravnikom pravico do stavke. V Novi Sloveniji smo prepričani, da že sedanji Zakon o zdravniški službi ureja, kaj morajo zdravniki znotraj zdravniške stavke delati in pravzaprav, kako lahko stavkajo. In do zdaj so pri vseh vladah, pazite, zdravniki smeli stavkati. Golobova vlada se je odločila, da bo odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke z današnjim zakonom o zdravniški službi in s tem, kot smo rekli, zdravnikom onemogočila ustavno pravico do stavke. V Novi Sloveniji ne podpiramo stavke zdravnikov na pamet ali zato, da bi se, kot se rado sliši tudi v medijih, zdravniki popravljali plače, ne. Tudi mi smo tisti, ki opozarjamo, da je treba urediti razmere v zdravstvu tako, da bodo zdravniki najprej lahko učinkovito delali v javnem zdravstvu. To, kar podpiramo vsi, tudi mi v Novi Sloveniji. Toda sedanje razmere pravzaprav silijo ne zdravnike, predvsem bolnike, paciente, k temu, da si morajo kupovati storitve, tiste zdravniške storitve, ki jih plačujejo vsak dan zaradi tega, ker razmere v zdravstvu niso urejene. In prepričani smo, da tudi ta zakon razmer v zdravstvu ne bo uredil, mogoče še huje, morda jih bo celo poglobil. Vsi pravimo, da je zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev premalo. Mi pa se nad zdravnike spravljamo, torej vi, ne mi, politika, celo s kaznijo. 1200 evrov bodo kaznovani zdravniki, če bodo stavkali. Zato mislimo, da ta zakon ne bo rešil tistega, kar je Vlada nujna rešiti. Torej, Vlada je tista, ki mora doseči dogovor z zdravniki, ki mora zagotoviti, da bodo zdravstvene storitve pacientom na voljo. Zaradi tega, ker bo ta zakon lahko razmere v zdravstvu samo še poslabšal v Novi Sloveniji ga ne moremo podpreti. Hvala lepa. PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Poslanska skupina Socialnih demokratov je naslednja, v njenem imenu kolegica magistrica Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, predsednica za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi. Predlog zakona sprejemamo v času, ko lahko trajanje zdravniške stavke sindikata Fides štejemo v mesecih. Stavka, s katero zdravniki izražajo svoje nezadovoljstvo nad svojim poklicnim položajem in načinom, na katerega vladna stran odgovarja na njihove zahteve, pa v vmesnem času resno najeda že tako okrnjeno dostopnost slovenskega zdravstvenega sistema. Vsi smo lahko brali in slišali o ekscesnih primerih, ki so zaradi stavkovnih neaktivnosti bile odrečene zdravstvene storitve celotnim skupinam pacientov. Gotovo se spomnimo primerov neizdajanja potrdil za izdajo vozniških dovoljenj, pa zapletov s potrjevanjem bolniške odsotnosti. Če gre v teh primerih morda le za birokratske nevšečnosti, moramo Socialni demokrati glasno opozoriti tudi na druga področja, kjer stavkovne aktivnosti resno in bolj neposredno ogrožajo zdravje pacientk in pacientov. Posebej velja izpostaviti že tako omejen dostop do ginekologa, ki ga stavka še dodatno krni. Ta zakon je zato poskus opredeliti najbolj nujne storitve, ki se morajo izvajati ne glede na stavkovne aktivnosti. Ker gre za omejitev pravic, je to potrebno urediti na ravni zakona na podoben način kot so omejene druge stavkovne aktivnosti v dejavnostih, kjer je potrebno stalno delovanje. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo predlog zakona podprli. Pri tem pa bi želeli opozoriti, da zdravstveni sistem ne more dolgo delovati na ukaz. Težave v organizaciji in financiranju sistema obstajajo. Preobremenjenost osebja, ne le zdravnikov, je dejstvo. Nov dogovor o načinu in plačilu zanj je nujno potreben. Nadaljnje merjenje mišic med sprtimi stranmi ne bo imelo drugega učinka kot nadaljnjo oteženo dostopnost zdravstvenih storitev. Zato pristojno ministrstvo kot tudi stavkajoče zdravnike, pozivamo, da nadaljujejo z dialogom. Stavkajoče zdravnike pozivamo, da svoje stavkovne in sindikalne aktivnosti organizirajo tako, da ne bodo škodovale pacientom. Vladni strani pa še posebej polagamo na srce, da iščejo aktivno dogovor, ki bo omogočil korak naprej. Hvala lepa.

Zaposlovalec to delo uporabi za nek delovni proces, na koncu katerega dobimo nek izdelek, neko storitev, ki se seveda proda in s tem ustvari vrednost. Del te vrednosti se povrne delavcu, del gre nazaj v produkcijski proces za vzdrževanje naprav ali pa drugega orodja, del te vrednosti ostane zaposlovalcu, to je tako imenovani dobiček. Zdaj, kaj dela zaposlovalca upravičenega do svojega dela te vrednosti in razpolaganja z vsem tem procesom. Zdaj v osnovi izključno in golo dejstvo, da je pač lastnik neke institucije oziroma prostora, v katerem se to delo opravlja, ne glede na to, kdo je do te lastnine prišel in je ima, če vse skupaj gledamo na podlagi prostega razpolaganja z lastnino, pač enostavno polno moč, moč odločanja o tem kdo dela, na kakšen način dela, kolikšen del iztržene vrednosti je povrnjen delavcu. Zato je stavka seveda pomemben, pomembno orodje, ker grožnja s stavko in tudi potem posledično stavka sama je praktično edini mehanizem, ki ga imajo delavke in delavci, s katerim lahko zaposlovalca, če jih ta ne upošteva ali pa če jih ne želi niti poslušati, prisilijo k temu, da upoštevajo njihove interese in potrebe. Gre za preprosto stavo, pač delavec pove svojemu šefu, da bo njemu hitreje zmanjkalo denarja oziroma, se bo ta delovni proces sesul, kot bo sposoben. Nadomestiti delo, ki ga delavci odrekajo, in potem je potrebno samo videti kdo bo dlje zdržal. To je nekako osnovni mehanizem stavke, ki v večini primerov obrodi določene sadove v korist tistih, ki stavkajo. Zdaj pa se vprašamo, kaj so ti interesi in te potrebe, zaradi katerih stavka Fides. Fides ne stavka zaradi nevzdržnih delovnih razmer, ne stavka zaradi šikaniranja nadrejenih, ne stavka zaradi mobinga ali neizplačevanja plač. Fides ne stavka zaradi prodaje svojega delovnega mesta nekemu drugemu kapitalu ali pa pri prenosu proizvodnje v tujino, kjer je delovna sila cenejša. Fides stavka zato, ker želijo njihovi predstavniki dodatne plačne razrede za procent najbolje plačanih zdravnikov, nekateri od teh so v letu 2020 prejemali kar 20 tisoč evrov bruto. Stavka zato, ker jim je ker se jim je pod častjo pogajati v isti zasedbi, skupaj z ostalimi sindikati iz zdravstvenih poklicev. Zaradi tega FIDES stavka. Stavka seveda tudi zato, ker je na oblasti levosredinska vlada. Zakon o zdravniški službi, ki ga danes sprejemamo, prinaša vsebino iz odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke v zakon. Dejansko so vse vsebine, ki se v zakon zapisujejo, se pravi, izdajanje bolniških potrdil, predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov že v osnovi itak del minimuma delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja, ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij, in ne predstavljajo nobenih dodatnih omejitev do pravice do stavke. Z zakonom se le jasneje določa, kaj minimum delovnega procesa je, sledi pa se tudi načelu, da morajo ogrožene skupine, se pravi, invalidi, otroci in bolni ter poškodovani delavci imeti pravico do varnega in dostojnega življenja tudi v času, ko Fides stavka. Še vedno upamo, da bodo v sindikatu Fides naposled le pristopili z iskrenimi nameni k pogajalski mizi in se seveda tudi uspešno dogovorili za pravično plačilo za svoje delo. Zavedati pa se moramo naslednjega, kateri je, v kateri je povprečna plača 2 tisoč 200 evrov bruto in v kateri imata eve tretjini delovno aktivnih državljanov plačo nižjo od te, je na plečih bolnikov, poškodovancev in invalidov zahtevati plače, ki gredo preko 6 tisoč evrov bruto cinično in predvsem zavržno.

Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo zakona in odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj,

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Predlog zakona je na 50. nujni seji 10. aprila obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje ker po končani razpravi odbor členov predloga ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Prva je Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, v njenem imenu magister Janez Žakelj. Izvolite. Lep pozdrav vsem. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo že ob obravnavi in sprejemanju Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev decembra lani opozorili na določbe zakona, ki omogočajo hitre razlastitve in s tem prekomerno posegajo v lastninsko pravico. Neprimernost teh določb se je v praksi že pokazala pred kratkim, ko so kmetje izrazili ostro nasprotovanje hitremu in množičnemu razlaščanju njihovih kmetijskih površin za potrebe suhih zadrževalnikov. Ustava Republike Slovenije v 69. členu, ki govori o razlastitvi določa, da se lastninska pravica na nepremičnini lahko v javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. Ta zakon je Zakon o urejanju prostora, ki v poglavju razlastitev in omejitev lastninske pravice v členih od 202. do 218. natančno določa postopke in pogoje razlastitev. Vladajoča koalicija pa je z zakonom o obnovi uzakonila odstopanje od teh določb zakona predvsem neupoštevanje 204. člena zakona o urejanju prostora in 215. člena Zakona o urejanju prostora, kar omogoča hitre razlastitve brez pravne varnosti v nekaj tednih, in to na podlagi sklepa vlade. Zakon o urejanju prostora namreč določa, da je razlastitev mogoča samo v primeru izkazane javne koristi. Ta javna korist pa je izkazana z vključitvijo nepremičnin, ki naj bi se razlastile v državnih prostorskih načrtih, občinskih prostorskih načrtih, OPPN ali v ostalih prostorskih načrtih in v primerih, da je bilo na teh nepremičninah izdano celovito gradbeno dovoljenje. Te pogoje in številne druge ste z zakonom v koaliciji obnovi odpravili. Čas bo pokazal ali je bil razlog tudi pomoč ljubljanskemu županu, ki za kanal C0 nima celovitega gradbenega dovoljenja in zato doslej pri razlastitvi manjkajočih zemljišč ni bil uspešen. Z novelo Zakona o obnovi, ki smo jo vložili v Slovenski demokratski stranki smo želeli te neustrezne določbe, ki omogočajo hitre razlastitve brez ustrezne pravne varnosti kot jo zagotavlja ZURE odpraviti. V Svobodi, Socialni demokrati in Levici ste ta predlog zavrnili. Pri tem je potrebno poudariti, da te določbe o hitrih razlastitvah ne omogočajo hitrejših umestitev v prostor in hitrejših gradenj, kar bi bilo sicer potrebno urediti in kar smo z amandmaji, tako na poplavni zakon kot na Zakon o obnovi predlagali v Slovenski demokratski stranki pa tega v Gibanju Svoboda, SD in Levici takrat niste upoštevali in ste vse te naše predloge zavrnili. Temu, da bi bilo to področje potrebno urediti drugače, kot je trenutno urejeno v Zakonu o obnovi pritrjujejo tudi pičli rezultate pri zagotavljanju novih objektov po poplavah, saj do danes še ni v gradnji niti en nadomestni stanovanjski objekt. V teh določbah, ki jih želimo odpraviti pa gre samo za hitrejše razlastitve. Poleg tega ima Zakon o obnovi omejeno veljavnost. Razlastitve, ki se bodo zgodile na njegovi osnovi pa bodo trajne. Zaskrbljujoče je tudi, da se podobnih odstopov od veljavnih postopkov pri razlastitvah poslužujete v koaliciji tudi na drugih področjih. Zadnji tak primer je Energetski zakon. Sprejetje našega predloga bi torej izboljšalo pravno varnost, preprečilo zlorabe in potencialno škodo, ki bo nastala, v kolikor bo kdo od prizadetih sprožil ustavno presojo in pri tem uspel.

Hvala lepa, predsednica. Kolegice in kolegi, dober dan! Obstoječi Zakon o obnovi v 92. členu določa posege v lastninsko pravico za namen uresničitve sanacije vodne infrastrukture drugih vodnih objektov namenjenih za sanacijo. Zakon za te namene določa odstop od splošne ureditve razlastitev Zakonu o urejanju prostora. Nepremičnine, za katere je za namen sanacije nujno potrebna razlastitev ali omejitev lastninske pravice 26. TRAK: (SB) Ne glede na 204. člen Zakona o urejanju prostora se šteje, da je javna korist izkazana s sklepom Vlade o ugotovitvi javne koristi. Razlastitveni postopki za nepremičnine po sklepu vlade o ugotovitvi javne koristi se štejejo za nujne postopke. Ne glede na 215. člen Zakona o urejanju prostora lahko za namen izvedbe sanacije investitor prevzame posest na nepremičninah potrebnih za izvedbo ukrepov za uresničitev namena sanacije. Zato morajo biti izpolnjeni pogoji, da v 30-ih dneh po vročitvi ponudbe za odkup z lastnikom nepremičnine po pogajanjih ni uspel skleniti pogodbe o prodaji nepremičnine, da je pri notarju ali sodišču položen znesek v višini ocenjene odškodnine za to nepremičnino in varščina v višini ene polovice ocenjene odškodnine za morebitno drugo škodo ter če je s sklepom vlade ugotovljena javna korist. Predlog zakona posebno ureditev razlastitve za sanacijo vodne infrastrukture črta in določa, da se tudi za te razlastitve uporablja splošna ureditev iz Zakona o urejanju prostora. Po temeljnem programu NSi mora vsak človek imeti možnost samostojnega odločanja tudi o svojem delu, ustvarjanju in lastnini. Delo in lastnino je treba spoštovati in varovati. Zagotavljati je treba tudi materialne podlage svobode. Krščanski demokrati podpiramo lastnino. Socialno tržno gospodarstvo temelji na zasebni lastnini. Kdor vzame življenje v svoje roke in nekaj pošteno zasluži, ima tudi pravico, da obdrži sadove svojega dela in z njimi prosto razpolaga. To velja tudi za nepremičnine. Zavzemamo se, za ureditev, ki bo pridnost in ustvarjalnost nagrajevala, omogočila ustvarjanje premoženja in varovala lastnino, hkrati se zavedamo, da je gospodarjenje in varno življenje mogoče le v okviru družbe in urejene države. Zato vsak nekaj dolguje tudi skupnosti in pri gospodarjenju z lastnino skrbi tudi za zdravo okolje. Razumljivo je po eni strani, da želi Vlada pospešiti procese popoplavne obnove, vendar na drugi strani obstajajo tudi temeljni družbeni postulati, v katere ne gre posegati lahkotno. Med tem gotovo spada pravica do zasebne lastnine. Postopek, pri katerem o razlastitvi odloči kar Vlada s sklepom, pritožba pa ne zadrži izvršitve, tudi po naši oceni prinaša prekomeren poseg v lastninsko pravico glede na neučinkovitost soočanja te Vlade s sanacijo poplav ji tudi trenuten hiter postopek razlastitve očitno veliko ne pomaga. Problemi počasne sanacije so očitno drugje. Ker ne zaupamo Vladi in želimo ubraniti lastninsko pravico, smo predlog te novele zakona, ki jo zdaj obravnavamo tudi na matičnem delovnem telesu podprli. Hvala lepa. Kolega Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Že v obravnavi zakona iz decembra lani smo ugotavljali pravočasnost ukrepanja in ažurnost vlade. Vladna ekipa je takoj po ujmi odšla na teren med ljudi, gospodarstvenike, županje ter župane. Imenovala je posebnega državnega sekretarja ter zagotovila ustrezno podporno infrastrukturo. Vse s ciljem, da bi ukrepi za pomoč in obnovo bili pripravljeni pravočasno ter celovito zajemali vse potrebe vseh deležnikov, ki so bili prizadeti v poplavah. Temeljni zakon je torej plod usklajevanja med praktično vsemi resorji ter konsistentnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, s strokovno ter laično javnostjo. Predvsem pa so v luči današnjega predloga zakona relevantni številni obiski in posvetovanja z lokalnimi skupnostmi in fizičnimi osebami v postopku pridobivanja lastninskih pravic v javnem interesu. V tem primeru nedvomno gre za kompleksna in dolgotrajna pogajanja, v sklopu katerih sta primarni vrlini prizadevnost in potrpežljivost. Zato je s strani predlagatelja pričakovanje, da bi se z njihovim predlogom zakona postopki razlastitve nepremičnin in omejitve lastninske pravice izvajali bolj učinkovito resnično naivno. Zagotovo ne gre pričakovati, da bo tako kompleksne postopke razrešil zakon, ki ustvarja pravno praznino in je v neskladju z načeli pravne države iz 2. člena Ustave Republike Slovenije. (nadaljevanje) optimizacije postopkov razlastitve nepremičnin in omejitev lastninske pravice s predlogom zakona za katerega je Zakonodajno-pravna služba podala komentar, da, citiram: "podrobnejših obrazložitev ne vsebuje, zato je njegova presoja po mnenju Zakonodajno-pravne službe otežena." Konec citata. Spoštovani kolegice in kolegi, v Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da ta zakon ne dosega predvidenih ciljev, škodi pravni državi in celo vsebuje tako malo materije, da pravni stroki otežuje pripravo ocene o njegovi skladnosti s pravnim redom, zato seveda ni presenetljivo, da zakonskega predloga ne bomo podprli. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Levica, v njenem imenu doktorica Tatjana Greif. Izvolite. DR. Hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Zakonodajno pot zaključuje Zakon o spremembi Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. zakonom je predlagatelj želel črtati določbe, s katerimi se je omogočalo hitrejše ukrepanje v primerih, kjer je bila za sanacijo škode potrebna razlastitev. Določba je bila sprejeta z razlogom in je del celovitih ukrepov, s katerimi se ta Vlada, s katerimi se je ta Vlada spoprijela z obnovo po poplavah avgusta leta 2023. Opozicija, ki že klasično namenoma napačno interpretira vsako zakonodajno rešitev, ki jo sprejmemo, navaja, da se na podlagi tega člena odvzema lastninska pravica z namenom gradnje suhih zadrževalnikov. To kategorično ne drži, saj se lastninska pravica po tem zakonu lahko odvzame samo z namenom popravil na že obstoječi infrastrukturi, suhi zadrževalniki pa bi bili novogradnje. V slovenski Ustavi ima lastnina tri funkcije: gospodarsko, socialno in ekološko. Če nekdo ni pripravljen na to, da se po ekstremnem ekološkem dogodku, na njegovi lastnini infrastruktura sanira do te mere, da ni več nevarna zanj in za okolico, je skladno z ekološko in socialno funkcijo, da se poškodovani del razlastnini. Res je, da se v postopku sanacije škode poplav marsikaj dela prehitro in narobe, breme pa tu nosi predvsem okolje, posledično tudi ljudje; govorim o golosekih na obrežjih rek, betoniranju pod pretvezo urejanja strug in neupravičenem izkopavanju gradbenega materiala. Vendar pa se nič od tega ne dogaja na zasebnih zemljiščih, saj brežine rek, tudi po zaslugi civilne družbe, ki je z nasprotovanjem Zakonu o vodah preprečila privatizacijo, niso zasebna lastnina. V Levici predloga zakona nismo podprli. Hvala lepa. Naslednja Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Aleš Rezar. Izvolite.

je bilo v Sloveniji sedem takih naravnih nesreč, ki po Zakonu o odpravi naravnih nesreč padejo v to kategorijo. Vsi se spomnimo suše v letu 2022 in težav, ki smo jih imeli v slovenski Istri z oskrbo s pitno vodo, pa požarov na Krasu in seveda teh ekstremnih poplav, ki smo jih doživeli v avgustu leta 2023. Pri slednjih se je država odzvala kot še nikoli prej. Poplave so se zgodile 4. avgusta in 9. avgusta je Državni zbor sprejel novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Tam smo uzakonili kar 40 procentov predplačil občin za javno infrastrukturo na podlagi predhodno ocenjene škode. Doslej je bilo za ukrepe po poplavah namenjenih 611 milijonov evrov. Iz solidarnostnega sklada Evropske unije smo konec lanskega leta prejeli 100 milijonov evrov, dodatnih 300 milijonov evrov pričakujemo še letos. Trenutno se zaključuje faza intervencij in se počasi prehaja v fazo sanacije. Izredni ukrepi bodo v celoti zaključeni najpozneje do konca junija letos.

Hitro in učinkovito ukrepanje Vlade je nujno, saj smo o podnebnih spremembah priča vremenskim ekstremom. S celovito in dolgoročno sanacijo vodotokov se rešujejo življenja, saj danes ne velja več 500-letna ponovljivost poplav takih razsežnosti in se nam lahko pripetijo že v bližnji prihodnosti. Gotovo je naš skupni javni interes zaščita življenj in zato je pri varovanju javnega interesa pomemben instrument razlastitve. Paradoksalno je, da nam sedaj predlagatelj očita hitrost izvedbe nujnih ukrepov na podlagi poenostavitev in pospešitev postopkov; zakon o obnovi in razvoju je bil namreč sprejet s ciljem, da se na prizadetih območjih, zaradi poplav in plazov zagotovijo mehanizmi, ki omogočajo hitrejšo obnovo, zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami ter pospešitev razvoja na prizadetih območjih. Na seji Odbora za finance smo slišali mnenje predstavnice Zakonodajno-pravne službe, ki je jasno povedala, da ta predlog spremembe zakona ni dovolj utemeljen. Tudi predstavnik Direktorata za vode z Ministrstva za naravne vire in prostor je razložil, da je sistem, ki ga imamo v zakonu v tem trenutku predvidenega, pravi in bi moral zdržati vse presoje. Predvsem pa ne vidimo smisla v tem, da omejujemo možnost državi, da pride do nujno potrebnih zemljišč in primerne poplavne varnosti na najbolj ogroženih krajih v svobodi. Menimo, da je obstoječa zakonodaja, zakonska ureditev skladna in sorazmerna z Ustavo Republike Slovenije, zato smo predlog novele zakona na Odboru za finance zavrnili. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Predlog zakona je na 50. nujni seji 10. aprila obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor kot kot matično delovno telo in ker po končani razpravi odbor členov predloga ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Prva je Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, v njenem imenu magister Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani navzoči. V Novi Sloveniji smo Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 na pristojnem odboru podprli. Menimo namreč, da bi predlagana finančna pomoč v obliki predplačil za nekaj deset lastnikov poškodovanih stanovanjskih objektov, ki so iz sprejete zakonodaje izpadle, pomenila veliko pomoč, ne predstavljajo pa za državni proračun bistvenega finančnega bremena. Poškodovani objekti, ki so se v času naravne nesreče avgusta zgodile in so bile tik pred selitvijo oziroma pridobitvijo uporabnega dovoljenja, so življenjskega pomena in predlagana rešitev bi tem ljudem omogočila prebroditev težke finančne situacije, v kateri se niso znašli po lastni krivdi. Vprašanje, v kateri fazi gradnje je bil v lanskoletnih poplavah uničen objekt, kjer nihče ni imel prijavljenega stalnega bivališča, ni bistveno, saj je ključna višina škode na stanovanjskem objektu, ki predstavlja za prizadete posameznike edini dom. Prepričani smo, da je možno vse tehnične zadržke, zadržke, ki jih navajajo pristojni vladni resorji, odpraviti in sistem prilagoditi tako, da bodo lastniki uničenih stanovanj, ki jih je veljavni zakon zaobšel, dostopali do predplačil. V Novi Sloveniji nam je pomembno predvsem, da gre vedno za enakovredno in enakopravno obravnavo vseh. Ker se koalicija na pristojnem parlamentarnem odboru ni odločila za podporo predlogu, da bi omenjenim oškodovancem pomagali, pa v Novi Sloveniji 29. TRAK (VI) 15.10 (nadaljevanje) pozdravljamo tudi predlog Vlade, ki je menda že pripravila spremembo zakonodaje z namenom ureditve nekaterih še odprtih vprašanj, vezanih na poplavno sanacijo oziroma obnovo. Pozivamo koalicijske poslance in predvsem Vlado, da je pri iskanju rešitev učinkovita in ljudem pomaga s konkretnimi ukrepi hitro in učinkovito. Obljube namreč ne pomagajo, pomaga le učinkovito ukrepanje. Hvala. Hvala lepa. Predrag Baković bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite, kolega. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi. Nedolgo nazaj so Slovenijo prizadele obsežne poplave. V nekaj urah so reke dosegle izjemno izjemne pretoke, ogrožena so bila življenja ljudi, življenja živali, številni so bili dobesedno odrezani od sveta, moč vode pa je podirala in uničevala vse pred sabo. Poplavljena so bila številna naselja s stanovanjskimi in gospodarskimi objekti, reke so odnašale mostove in ceste. Ko se je narava umirila se je šele videla razsežnost škode, ki je nastala. Državni zbor Republike Slovenije je 10. novembra 2023 sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki je usmerjena v obnovo javne infrastrukture, poenostavitve postopkov pridobivanja dovoljenj ter uvedbo različnih ukrepov, kot je solidarnostna sobota, solidarnostni prispevek, gradnja cest, urejanje vodotokov, povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu, začasni ukrep na področju vzgoje in izobraževanja, koordinacijsko organizacijske ukrepe sanacije in odprave posledic plazov in poplav ter prednostne obravnave upravnih postopkov, ki so potrebni za zagotovitev teh ukrepov. Pomembno je, da se je vlada hitro in takoj odzvala s pomočjo vsem prizadetim gospodarstvu, občinam in kmetom, z ukrepi, ki so odpravljali posledice poplav, ki so za seboj pustile katastrofalno stanje. Celovita obnova in nadgradnja infrastrukture bo dolgotrajna in v katero bodo še naprej vključeni nadaljnji mehanizmi za sanacijo in pomoč prizadetim. V decembru 2023 pa so bila izplačana tudi že prva predplačila za obnovo poškodovanih stanovanj, kar pomeni, da je Vlada aktivno izvaja ukrepe, s čimer se zagotovi opredeljena človekova pravica do primernega stanovanja. Predlagatelji s predlagano spremembo širijo krog upravičencev na neznani krog oseb, kot tudi na neznani predmet upravičenja. S predlagano spremembo tako postane predmet upravičenja premoženje in ne več stanovanje oziroma domovanje kot osnovno prebivališče. Glede na navedeno bi bilo treba v posebnem ugotovitvenem postopku, ki pa ga predlagatelj ne predvideva, ugotoviti, ali gre za gradnjo stanovanjskega objekta ali ima investitor namen sam bivati v tem objektu, zato se s predlogom sprememb, da se razširi krog upravičencev na gradbišča bodočih gradenj ne strinjamo, saj je namen zakona o odpravi posledic naravnih nesreč čim hitreje vzpostaviti primerne pogoje za bivanje vseh oškodovancev, ki jim je narava uničila njihovo osnovno bivališče. Poleg tega bi bil lahko prej opisan postopek zaradi splošno zapisane dikcije tudi predmet mnogih zlorab, zato predloga zakona ne bomo podprli. Skoraj vsak od nas pa ima prijatelja, soseda ali znanca, ki se je soočil z vodno ujmo. In ker se Socialni demokrati zavedamo, kako pomembna je solidarnost drug do drugega, še posebej v težkih časih, nas veseli, da smo na odboru, torej na pristojnem odboru sprejeli sklep, s katerim smo predlagali Vladi, da v program odprave posledic škode zaradi poplav in plazov iz avgusta 2023 vključi tudi upravičence, ki na dan nesreče še niso imeli prijavljenega stalnega prebivališča. Tako bi se tudi to področje upravičencev v prihodnosti lahko uredilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Doktorica Tatjana Greif bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala za besedo, predsednica. Spoštovani vsi prisotni! Še zadnjič se srečujemo z Zakonom o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

tudi za ljudi, ki na parceli 31. julija 2023, torej tik pred poplavami, še niso imeli prijavljenega stalnega bivališča. Po navedbah predlagateljev je takšnih primerov nekaj 10, vendar pa je način na katerega so predlagatelji poskušali reševati ta problem neustrezen in sicer zato, ker krog upravičencev širijo mnogo bolj kot le na tiste, ki so dejansko reševali svojo stanovanjsko problematiko. Po tej spremembi zakona bi bili do pomoči upravičeni tudi vsi tisti, ki s temi gradnjami niso reševali stanovanjskih vprašanj, ampak so si gradili vikende ali nepremičnine za prodajo ali investicijo. Zakon je tako enačil izenačil pomoč tistim, ki poškodovane novogradnje niso potrebovali za reševanje stanovanjskega vprašanja in tistim, za katere bi to bila pomoč iz zelo hude stiske v kateri je ta družina izgubila primerno bivališče, ki si ga je šele gradila. Zato smo na odboru tudi sopredlagali in podprli sklep, s katerim Vlado pozivamo, da uredi predplačilo osebam iz druge od teh dveh kategorij. Pričakujemo, da bo Vlada ta sklep izpolnila. V Levici zakona nismo podprli. Hvala.

Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovane poslanke, poslanci. V lanskem letu smo poslanke in poslanci v tej dvorani sprejeli zakonodajo za pomoč prizadetim v poplavah. Danes, ko se Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev že izvršujeta, lahko ugotovimo, da dajeta ustrezno ter dobro osnovo za hitro in učinkovito pomoč po lanskoletnih poplavah, ter interventne ukrepe pri sanaciji poškodovanih vodotokov. Po 68 milijonski pomoči preko Rdečega križa in Karitasa, prehajamo že v obdobje pete tranše predplačil v skupni višini več kot 33,4 milijona evrov. Hkrati pa se na področju urejanja vodotokov prehaja v fazo celovite večletne sanacije, za katero je podlaga sanacijski program, ki je trenutno v obsežnem usklajevanju. Po mnenju strokovnjakov je bilo z intervencijskimi ukrepi narejeno veliko delo oziroma ljudje, ki živijo na ogroženih območjih, so bistveno varnejši, kot so bili pred poplavami.

Namen predloga novele Zakona o intervencijskih ukrepih s strani Slovenske demokratske stranke razumemo in ga ocenjujemo kot dobronamernega, saj opozarja na relevantno problematiko. Tudi v Poslanski skupini Svoboda smo se dobro seznanili z nekaj posameznimi, vendar zelo različnimi primeri iz poplavnih območij, ki zaradi specifičnih okoliščin niso bili zajeti v nabor oziroma ne sodijo v krog več kot 6000 lastnikov poškodovanih stanovanj in objektov, ki so predplačila že prejeli na terenu, se služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih srečuje poleg primerov, ki jih je navajal predlagatelj še z drugimi specifičnimi situacijami, ki bi jih bilo skoraj nemogoče zajeti z eno zakonsko osnovo, sploh pa ne v fazi hitre zagotovitve pomoči. Na pristojnem odboru smo zato v koaliciji pristopili k oblikovanju sklepov, kjer Vladi predlagamo, da v program odprave posledic škode zaradi poplav in plazov iz avgusta 2023 vključi tudi lastnike stanovanj, ki so bila v gradnji in na dan nesreče še niso imele hišne številke, zaradi česar ni bilo mogoče v stanovanju prijaviti stalnega bivališča, in tista stanovanja, ki so bila naseljena in na dan nesreče v njih ni bilo stalno prijavljenih oseb, vendar je bilo stanovanje dejansko uporabljeno za bivanje ob pogoju, da je predhodno izveden postopek preverjanja resničnosti. Stalnega bivanja, ki ga izvede upravna enota skladno z določili zakona o prijavi prebivališča

ki je sistemski zakon in opredeljuje komu se dodeljuje pomoč ter ima za temeljno izhodišče sanacijo stanovanj oziroma bivališč, ampak tudi veliko tveganje za nepravilnosti in kasnejše postopke vračanja prejetih sredstev. Ker se zavedamo velikega tveganja naravnih nesreč v prihodnosti vladi tudi predlagamo spremembe krovnega zakona na način izboljšanja sposobnosti države pri obvladovanju zmanjševanja škod, ki jih povzročajo naravne nesreče, zagotovitve pomoči različnim oškodovancem in izenačitev oškodovancev hitrejšega postopka potrjevanja programa o odpravi posledic naravnih nesreč. Tako sam kot v Poslanski skupini Svoboda se problema in stisk nezajete skupine prizadetih v poplavi dobro zavedamo in verjamemo, da bomo skupaj z vladno službo za obnovo po poplavah in plazovih, ki že ima narejen nabor vseh specifičnih situacij, našli izvršljive, pravno ustrezne ter transparentne rešitve za lažjo prebroditev položaja v katerem so. Se znašli po poplavah. Na matičnem odboru predloga zakona nismo podprli. Hvala lepa. In še kolega Zvonko Černač, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Lep pozdrav še enkrat! Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov je iz upravičencev do povračila škode na stanovanjskih objektih izločil tiste, v katerih ni imel nihče prijavljenega stalnega prebivališča na dan 31. julija lani, kar smo želeli z novelo zakona v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke popraviti in odpraviti te krivice, vendar ste ta predlog poslanci Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice na odboru zavrnili. Gre za nekaj deset primerov, ki so bili izpuščeni in do povračila škode niso upravičeni, pri čemer do povračila škode niso upravičeni, zaradi formalnosti. Ne drži trditev, da gre za neznan krog upravičencev: vsi upravičenci so znani, da gre za vikende in nepremičnine za investicijo tudi to ne drži, ker je ta zakon potrebno brati v povezavi z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Gre za objekte večinoma mladih družin, ki so bili v gradnji ali pa so bili pred zaključkom gradnje. Oziroma je bila gradnja že zaključena, objekti tudi že vseljeni. Ljudje so torej v njih pred poplavami prebivali, vendar prijave stalnega prebivališča ni bilo, ker še ni bilo izdano uporabno dovoljenje, ki je pogoj za prijavo stalnega prebivališča. Potrebno je tudi poudariti, da med letoma 12. in 18. uporabno dovoljenje za eno stanovanjske objekte ni bilo potrebno po naši zakonodaji, da gre torej za nek formalni pogoj, ki ga poznamo od leta 2018 dalje, ki upravičencem ne omogoča, da bi jim bila tako kot ostalim škoda, ki so jo utrpeli med poplavami in plazovi avgusta lani povrnjena. Na odboru sem predstavil nekaj primerov družin, ki so se z opisom problematike in fotografijami obrnili na našega poslanskega kolega Jožeta Jelena. Naj tudi danes predstavim enega od primerov, da bo lažje razumeti, da je bila naša novela upravičena in da bi to bilo potrebno urediti. Gre za primer mlade družine iz novih / nerazumljivo/ Občina Mozirje. Hišo sta partnerja gradila tri leta na podlagi gradbenega dovoljenja, plačanega komunalnega prispevka, oba sta zanjo najela dolgoročni posojili. Imata nekaj čez tisoč 70 evrov mesečnih obrokov. Mesec pred rojstvom sina, ki se jima je rodil 31. maja lani, pa so se vanjo tudi preselili. Hiša je pritlična, zato je bila škoda zelo velika. Prihod novega družinskega člana in zaključki gradnje so botrovali temu, da je bila selitev v prvem planu, papirologija v drugem, za to uporabnega dovoljenja na dan 31. julija lani ni bilo. S tem pa je družina in tako še nekaj deset drugih podobnih primerov izpadla iz upravičenosti do povračila sredstev po poplavnem zakonu. Najbolj srhljiv del tega dopisa pa je v delu, kjer oče opiše, kako je voda hitro naraščala, nakar je prebil strop, da so se z ženo in nekaj mesečnim dojenčkom umaknili na podstrešje in si rešili življenja. Takih in podobnih primerov je nekaj deset in naloga nas zakonodajalcev je, da se te krivice odpravijo in da prizadeti dobijo povračilo škode, do katere so nedvomno upravičeni. Po razpravi na odboru je sicer prevladalo enotno stališče, da je to potrebno urediti. Soglasno so bili tudi sprejeti sklepi v tej smeri, vendar brez rokov. Zato bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke v primeru, da upravičenci, ki jih je naša novela zakona obravnavala do konca aprila letos ne bodo uvrščeni tako kot je bilo obljubljeno 32. TRAK: (SB) – 15.25 (Nadaljevanje) med upravičence za povračilo škode. Novelo zakona ponovno vložili. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. In s tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim magistrom Borutom Sajovicem. Besedo dajem predstavnici predlagatelja kolegici Luciji Tacer za dopolnilno obrazložitev predloga. Izvolite. Hvala za besedo. Poslanke in poslanci koalicije smo 7. marca ob obravnavanju Zakona o prostovoljnem končanju življenja, ki ga je v zakonodajno proceduro vložilo društvo Srebrna nit in mu nismo pravzaprav nasprotovali, vseeno vložili pobudo za razpis referenduma z vprašanjem: Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Menimo namreč, da gre za tako pomembno vprašanje, ki tudi precej razdvaja slovensko javnost in s tem presega zgolj običajno politično odločanje, da je prav, da volivke in volivce o tem povprašamo na posvetovalnem referendumu. Ne gre sicer za povsem novo in neznano področje v naši družbi, saj je v slovenski javnosti o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je bolj odprto začelo pogovarjati že leta 2018, ko sta željo po izvedbi takega postopka doma, v Sloveniji javno izrazila gospod Janko Pleterski in gospa Alenka Čurin Janžekovič. Njuno trpljenje ob iztekanju življenja je bilo zanj neznosno in sta življenje želela na lastno željo prekiniti. To jima zaradi zakonodaje v Sloveniji takrat ni bilo omogočeno. Je pa društvo Srebrna nit od takrat dalje ozaveščalo ljudi o pomembnosti in potrebnosti ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Obstoječa slovenska pravna zakonodaja sicer evtanazije in pomoči pri samomoru ne omenja izrecno, vendar pa njuna prepoved izhaja iz obstoječe kazenskopravne zakonodaje in inkriminira tako pomoč pri samomoru kot tudi evtanazijo. Ob tem pa vemo, tudi zaradi opisanih primerov in še mnogih drugih, da so med nami ljudje, ki ob umiranju izjemno trpijo in jim tudi vsa dostopna in sodobna paliativa ne more pomagati in si želijo pomoči, da končajo življenje, ki je zaradi trpljenja zanje nevzdržno. Vlagatelji referendumske pobude podpiramo zakonsko ureditev tega področja, menimo pa, da to vprašanje zadeva vse državljanke in državljane in da je posvetovalni referendum izraz spoštovanja demokratičnega odločanja pri vprašanjih, ki presegajo zgolj politične odločitve. Čeprav pomoč pri prostovoljnem končanju življenja po izkušnjah v državah, ki so takšno pomoč, že uzakonile, potrebuje zgolj malo ljudi, pa uzakonitev tega področja zadeva vse prebivalke in prebivalce. Uzakonitev pomeni, da kot družba spoštujemo avtonomnost vsakega posameznika. Še posebej, ko govorimo o tako zelo intimnem občutenju, kot je trpljenje ob umiranju. In zakaj se nam zdi prav zdaj primeren čas za referendumsko vprašanje? Zaradi razvoja medicine, ki vse bolj pozablja na svoje humanistične korenine in se osredotoča zgolj na biologijo bolezni, na tehnične veščine. Zaradi razvoja se tudi podaljšuje pričakovana življenjska doba, kar je civilizacijski uspeh, pomeni pa tudi to, da vedno večji delež ljudi umre zaradi različnih kroničnih degenerativnih bolezni. In prav trpljenje in doživljanje konca, kot ga prinašajo te bolezni, je tisto, kar predstavlja največji strah umirajočih oziroma strah pred trpljenjem ob umiranju. Kaj torej osebi dajemo s pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, pa naj bo to pomoč pri samomoru ali evtanazija? Dajemo ji uteho v zavedanju, da bo lahko sama odločala o koncu svojega trpljenja. Dajemo ji pravico do dostojne smrti, ki bo skladna z njenimi osebnimi prepričanji. Odnos družbe do smrti posameznika namreč ni nevtralen, pa četudi je odločitev za smrt prostovoljna. Na eni strani danes samomor ni kaznivo dejanje, kazniva pa je pomoč pri samomoru, medtem ko za vsa druga dejanja velja, da je pomoč kazniva, če je kaznivo dejanje samo. Danes nihče med nami ne ve, ali bo nekega dne potreboval pomoč pri končanju 33. TRAK: (VP) 15.30 (nadaljevanje) življenja niti ali se bo takrat, ko bo napočil čas, odločil za tak postopek. Vendar pa to ni ključno vprašanje. Pomen legalizacije pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je dati vsem ljudem, ki jim je to pomembno, zavedanje, da živijo v državi, ki jih bo ob taki odločitvi podprla in jim omogočila, da svet zapustijo brez pretiranega trpljenja in pod lastnimi pogoji. In to je tisto, o čemer bomo odločali na tem referendumu - ali si želimo živeti v državi, ki razume avtonomnost posameznika in to avtonomnost spoštuje, ali bomo živeli v državi, ki razume in spoštuje dostojanstvo vsakega posameznika in razume, da pomeni spoštovanje dostojanstva v življenju tudi spoštovanje, spoštovanje dostojanstva ob smrti. času razprave o zakonu o prostovoljnem končanju življenja se je pojavilo veliko zavajajočih izjav, kaj zakon prinaša, tudi zato, da se odstre vsakršno zlonamerno zavajanje, ki zgolj straši ljudje, ljudi, je pomembno, da tej temi v naši družbi namenimo še nekaj več časa za pogovore in razmislek, saj gre na koncu res zgolj samo za etično, sočutno, predvsem pa zelo humano dejanje, ki v ničemer ne posega v nikogaršnja osebna prepričanja; želi zgolj omogočiti tistim, ki ob umiranju neznosno trpijo in želijo to agonijo zaključiti v miru in v svojem okolju, ustrezno pomoč. Tudi zato, ker je razprava o tem že prisotna v slovenskem prostoru vsaj od leta 2018 in tudi v tujini že poznamo primerljive ureditve in primerljiva poimenovanja, menimo, da je vprašanje dovolj jasno, da lahko prebivalke in prebivalci o tem suvereno odločamo, čas referendumske kampanje pa naj odstre še zadnja neodgovorjena vprašanja in odstrani nepotrebne strahove, ki se ob tem porajajo. Politika pa bo, če bo volja volivk in volivcev na referendumu podprla zakonsko ureditev tega področja, za ustrezno ureditev tudi poskrbela. Zato predlagatelji posvetovalnega referenduma pozivamo vse poslanke in poslance, da referendum podpremo. Hvala lepa. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo in besedo dajem podpredsedniku odbora, magistru Deanu Premiku za predstavitev poročila odbora. Izvolite. lepa za besedo. Odbor za zdravstvo je kot matično delovno telo obravnaval predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim magistrom Borutom Sajovicem. Predstavnica predlagatelja je predstavila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga vložile poslanske skupine koalicije na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Poudarila je, da gre pri vprašanju ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja za širšo družbeno refleksijo, ki zajema tako etična, medicinska, pravna in moralna vprašanja, zato je prav, da se v skladu z demokratičnimi načeli v naši družbi zagotovi možnost odločanja vsem prebivalcem Slovenije. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v nadaljevanju predstavila pisno mnenje. Poudarila je, da je bistveno pravno vprašanje pri obravnavanem predlogu za razpis posvetovalnega referenduma ali je referendumsko vprašanje jasno. Po njihovem mnenju vprašanje ni jasno. Nejasno vprašanje oziroma nejasen del vprašanja je v nasprotju z načelom pravne države pa tudi s samim bistvom referenduma kot neposredne oblike odločanja državljanov, na kateri morajo biti glasovalci seznanjeni z vsebino vprašanja, o katerem glasujejo. Državni zbor z določitvijo jasnega referendumskega vprašanja omogoči jasen referendumski izid, prepreči različne interpretacije in omogoči njegovo realizacijo. Poudarila je, da gre pri posvetovalnem referendumu o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja tudi za moralno, etično in filozofsko vsebino. Zato je še posebej pomembno, da je referendumsko vprašanje jasno in da ni nobenega dvoma o tem, kaj vprašanje obsega in čemu bodo volivci, če bo razpisan referendum, potrdili ali zavrnili z izjavljanjem na referendumu. Stališče k predlogu so v nadaljevanju predstavili tudi vabljeni na sejo, ki so imeli zelo različna stališča; nekateri so posvetovalnemu referendumu nasprotovali, drugi so ga podpirali.

Poudarili so, da je referendumsko vprašanje v neskladju z Ustavo, kar je v svojem mnenju opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Zagovarjajo življenje, pri tem pa opozarjajo na visoko etično tveganje predloga zakona tudi zaradi možnosti različnih zlorab. Preko takšnih predlogov se po njihovem mnenju v družbo vnaša napačna miselnost, da je življenje starega, bolnega in onemoglega človeka manj vredno. Poslanci koalicije so predlog posvetovalnega referenduma podprli. Težko je razumeti, zakaj se ustvarja takšen strah pred posvetovalnim referendumom, ki niti ni zavezujoč. Namen posvetovalnega referenduma je, da se družbi odprejo vprašanja o tej temi in da ljudje o tem lahko izrazijo svoja mnenja in stališča. Gre za širše družbeno vprašanje, s potrebo po zavezanosti k dialogu in skupnem dobrem, s potrebo po pravici do dobrobiti posameznika, ki doživlja zanj neznosno trpljenje. Gre za pomembno tematiko in odločitev, ki bo vplivala na interese življenja in ljudi, zato je potrebno ljudem v skladu s temeljnimi demokratičnimi načeli, zagotoviti možnost odločanja. Odbor za zdravstvo je sprejel naslednje mnenje: Odbor za zdravstvo meni, da je Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja primeren. Hvala. Hvala lepa. Za predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer državnemu sekretarju Denisu Kordežu, na Ministrstvu za zdravje. Izvolite. DENIS Spoštovana predsednica! Spoštovani poslanke in poslanci! V Državni zbor je bila vložena pobuda za razpis posvetovalnega referenduma, ki bo obravnaval ureditev pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Državni zbor se je pred tem seznanil s predlogom zakona, ki bi urejal pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. V obsežni razpravi se je izkazalo, da poslanke in poslanci predloga zakona ne podpirajo in ga niso predlagali za nadaljnjo obravnavo. Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim magistrom Borutom Sajovicem je 7. 3. 2024 na podlagi 27. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi predlagala, da se razpiše posvetovalni referendum na celotnem območju države tako, da se referendumsko vprašanje glasi: Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi v 26. členu določa, da se lahko razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz pristojnosti Državnega zbora, ki so širšega pomena za državljane, kamor nedvomno spada tudi vprašanje ureditve področja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Vlagatelji navajajo, da je razpis posvetovalnega referenduma potreben, saj gre za širše družbeno vprašanje, s potrebo po zavezanosti k dialogu, s potrebo po pravici do dobrobiti posameznika, ki doživlja zanj neskončno trpljenje. V obrazložitvi predloga posvetovalnega referenduma vlagatelji izhajajo iz pravice posameznika, da odloča o različnih oblikah pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kar se dotika področja medicinske etike in načela liberalnega individualizma, torej prepričanja, da je posameznik tisti, ki odloča o usodi svojega telesa in posegih vanj, sočasno pa se naslavljata tudi na druge: Bi si želeli pravice do smrti zase ali za najbližje? Vlada Republike Slovenije podpira referendumsko odločanje kot najvišjo obliko demokratičnega odločanja državljank in državljanov, kadar se nanaša na posebej zahtevna vprašanja za iskanje rešitev najbolj primerne ureditve najzahtevnejših družbeno pravnih razmerij. Vlada ugotavlja, da predlagano referendumsko vprašanje naslavlja pomembno družbeno vprašanje o katerem je prav, da se opredelijo državljanke in državljani. Glede jasnosti oblikovanja referendumskega vprašanja Vlada Republike Slovenije predlaga razmislek predlagatelja, ali naj se referendumsko vprašanje ustrezno nadgradi v skladu z nekaterimi priporočili, ki jih je v svojem mnenju zapisala Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, ne glede na to, pa Vlada Republike Slovenije referendumsko pobudo podpira. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu magistrica Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa predsednica za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Pravica posameznika, da v primeru neznosnega trpljenja zaradi neozdravljive bolezni ali poškodbe sprejme odločitev o prostovoljnem končanju lastnega življenja je civilizacijska pridobitev, ki jo je uzakonilo že nekaj držav. Podobno in analogno je tudi posameznik, ki pri takem dejanju nudi sočutno pomoč, razbremenjen kazenske odgovornosti. Nedavno smo v Državnem zboru obravnavali zakonski predlog, ki je bil vložen s podpisi 5 tisoč volivk in volivcev. Predlog, ki smo mu Socialni demokrati namenili večinsko podporo in ki bi uredil omenjeno področje, pa ni dobil zadostne podpore za nadaljnjo obravnavo. Parlament je torej sam zavrnil nadaljnjo obravnavo edinega predloga, o katerem bi bilo mogoče opraviti kakovostno javno razpravo in ga tudi ustrezno nadgraditi. Ker menimo, da gre za področje, kjer je potrebna poglobljena razprava in širok družbeni konsenz, smo poslanki Socialnih demokratov in poslanci Socialnih demokratov prispevali svoje podpise za izvedbo posvetovalnega referenduma o tem vprašanju. Nismo pa pričakovali, da se bodo pojavile težnje po hitri izvedbi referendumskega odločanja, hkrati z evropskimi volitvami. Čeprav danes še ne odločamo o datumu izvedbe, pa se v tej dilemi ni mogoče izogniti. Pritiski po hkratni izvedbi z volitvami v evropski parlament imajo namreč močan vpliv tudi na vsebino oziroma kakovost referendumskega vprašanja, kot tudi na vsebino in kakovost javne razprave, ki bo podlaga za odločitev ljudstva. Enako pomembno kot termin izvedbe je tudi oblikovano vprašanje. Oba namreč zagotavljata ali pa ovirata kakovost javne razprave in informirano odločitev ljudi. V tem trenutku smo soočeni s predlogom vprašanja za katerega pa obstaja veliko tveganje, da ga ljudje ne bodo ustrezno razumeli in terminom, ki kakovostne javne razprave ne povečuje, temveč jo ovira. Referendumsko vprašanje bi po našem mnenju moralo vsebovati jasne pogoje oziroma okvir, pod katerimi je mogoče sprejeti odločitev za lastno smrt. Zakonodajalcu bi morali volivci postaviti okvir za odločanje oziroma za uzakonitev tega področja. S splošno postavljenim vprašanjem, ki bo volivce vprašal zgolj, ali si želijo ureditev tega področja, koraka naprej ne bomo storili. Še naprej bodo ostale odprte vse sedanje dileme, zakonodajalec pa bo pri zakonskem urejanju, če bo seveda dobil mandat volivcev, še vedno taval temi in ugibal, ali se s svojimi predlogi ustrezno izvršuje voljo volivk in volivcev. Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo poskušali v nadaljnji obravnavi izboljšati predlagano vprašanje, poiskati boljši termin za izvedbo glasovanja. V primeru, da pa teh prizadevanj ne bomo uspešni napovedujemo, da pri izvedbi referenduma hkrati z evropskimi volitvami ne bomo naklonili naše podpore. Hvala lepa.

Predlog Zakona o prostovoljnem končanju življenja, ki so ga vložili z več kot 5 tisoč podpisi volivk in volivcev, ker se nam je zdel tako pravi trenutek, kot seveda tudi zelo ustrezna tudi normativno precej dovršena rešitev, ki bi uredila to področje, na tak način, da so bile izključene vse možne zlorabe, vsi strahovi in na tak način, da bi lahko ljudje, ki res v svojih zadnjih trenutkih življenja, da bi se lahko sami odločili o tem, kako bodo to življenje zaključili. Žal ta Državni zbor ni premogel dovolj podpore za to, da bi nadaljevali s postopkom obravnave, zato nismo imeli nobenih zadržkov pri sopodpisu predloga za posvetovalni referendum o tem vprašanju. Zagotovo gre za družbeno zelo kritično vprašanje, ker seveda trči več pogledov na to vprašanje. Na žalost so ti pogledi bolj religiozni kot racionalni. V vsej tej razpravi smo veliko poslušali o svetosti življenja,

Pravica do odločanja o lastnem telesu ni samo nekaj, kar se dotika človeka v nekih zdravstvenih okoliščinah ali pa v nekih osebnih okoliščinah, ampak bi moral človek imeti to pravico tako rekoč, neomejeno, seveda z ustreznimi varovalkami in to je po naši oceni bistvo debate o tem, ko se pogovarjamo o prostovoljnem končanju življenja. Gre za to, da se vzpostavi mehanizem, ki za tistih nekaj redkih primerov, ki se zgodijo na leto, še vedno je to osebna odločitev in verjetno tudi zelo težka, ne nekaj, kar bi se dogajalo po tekočem traku, da bi pač človek, ki se najde v situaciji, v terminalni kronični bolezni, imel odločitev, da odide iz tega sveta takrat, ko čuti, da je še zmožen, nekako brez pretiranega trpljenja in na dostojen način, da se lahko posloji tudi od svojih bližnjih, svojcev, prijateljev in tako naprej, ne pa, da je zaradi tega, ker je vseeno naša družba pod takšnim vplivom več tisočletne zgodovine tega mita nedotakljivosti življenja v takšnih primerih prisiljen svoje življenje končati v neizmernem trpljenju, ker včasih tudi zdravila več oziroma sredstva za lajšanje bolečin ne delujejo, zato pač nekateri ljudje na žalost umirajo v neizmernih bolečinah. V takšnih situacijah bi morala država seveda zagotoviti možnost ljudem, da opravijo s svojim življenjem na nek dostojanstven način z dvignjeno glavo. Posvetovalni referendum je za to nekaj, kar potrebujemo. Jaz mislim, da debata v tej državi o tem vprašanju poteka že dovolj časa. Mislim, da smo imeli število javnih razprav o tem vprašanju. Seveda sta bila vedno dva bregova z relativno veliko vrzeljo med njima, ampak če želimo razrešiti in jaz mislim, da to je leta 2024, je nekako čas, če želimo to razrešiti, potem lahko to naredimo s tem, da se tudi posvetujem z državljankami in državljani, z volivkami in volivci, da nam dajo nek signal. Jaz verjamem, da smo kot neka razsvetljena družba 21. stoletja dovolj zreli, in da bomo tudi znali pravilno pristopati do tega vprašanja, da ne bomo podlegli zlorabam in strašenjem, ampak da bomo gledali na stvari predvsem iz vidika tistih, dajmo reči, v tem trenutku manjšine in to je po moji oceni najbolj pomembna funkcija, ki jo lahko izvaja oblast takrat ko, predvsem pred vsem ostalim zna prisluhniti potrebam manjšine, takrat ko je to potrebno. To smo naredili v primeru, izenačitve raznospolnih in isto istospolnih parov, to smo naredili že večkrat v preteklosti. Pač postavili smo strahove in skrbi večine za tisto, kar so pravice neke manjšine. In v tem primeru, ko govorimo o prostovoljnem končanju življenja, pravzaprav govorimo o neki podobni stvari. Govorimo o tem, da bi imeli ljudje, ki se znajdejo v neki nerazrešljivi situaciji v svojem življenju, ne po lastni krivdi in ne po lastni izbiri, da imajo pravico odločati o tem, kako s svojim življenjem opravljajo, pod nadzorom države, pod nadzorom zdravniških služb, pod nadzorom vseh institucij, ki so za to pristojna in tukaj mislim, da nima nobena religija ali pa nobena, nobeno osebno prepričanje mesta za besedo. Tako da, seveda posvetovalni referendum je tisti, ki bo lahko dal odgovor na to vprašanje, tako da v Levici seveda podpiramo ta predlog, podpiramo predlog, da se postavi takšno vprašanje kot je postavljeno. Mislim, da je tudi iz obrazložitve jasno, da gre za predlog, ki bo iz katerega bo izhajala zakonodajna zakonodajna ureditev, ki bo vsebovala vse ustrezne varovalke, vse omejitve, ki so pri takšnem in tako pomembnem vprašanju ključne in pomembne. Kar se tiče datuma je veliko vprašanj, veliko kritik, ampak dajmo v tem prvem koraku sploh razmisliti o tem, da zberemo dovolj poguma in potrdimo predlog, da se o tem posvetujemo z volivkami in volivci, o datumu in ostalih detajlih pa se seveda pogovarjamo v nadaljnjem postopku. Hvala. Hvala lepa. Poslanska skupina Svoboda je naslednja in v njenem imenu magistrica Tamara Kozlovič. Izvolite. Lep pozdrav ponovno. Torej, podpisniki predloga za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja menimo, da smo v Sloveniji, kot družba v letu 2024 dovolj zreli, da izvedemo družbeni dialog o vprašanju avtonomije bolnikov, ki imajo neozdravljivo in trpečo bolezen pri odločanju o končanju svojega življenja. Želimo si, da se slovenske državljanke in državljani sami opredelijo do tako pomembnega družbenega vprašanja kot je pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Zato jih želimo v okviru referendumskega vprašanja vprašati: Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? V slovenski javnosti se je o prostovoljnem končanju življenja začelo odprto razpravljati že pred letom 2018. Po zaslugi Društva Srebrna nit, je ta razprava od leta 2018 dalje potekala še bolj intenzivno, za kar se predstavnikom društva lahko zahvalimo. Besedna zveza pomoč pri prostovoljnem končanju življenja tako ni nova in je v našem jeziku že splošno uveljavljena, kar potrjujejo tudi številne javnomnenjske raziskave in razprave v javnosti. Z odločitvijo o zakonski ureditvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bi Slovenija sledila vrsti naprednih držav katerih seznam se z vsakim letom daljša. Pri vseh državah, ki imajo to področje že urejeno je skupno, da se za uveljavljanje pravice do prostovoljnega končanja življenja zahteva, da pri pacientu obstaja fizični razlog v smislu hude neozdravljive bolezni, ki rezultira v neznosnem in bolečem trpljenju. Tako ureditev si v Sloveniji želimo tudi mi v Svobodi. Slovenska ustava v 51. členu določa, da nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon. Prav ta člen skupaj s 35. členom Ustave, ki ureja varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic tvori pravno podlago, na kateri je mogoče zakonsko urediti pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Pri obstoječi pravni ureditvi neznosno trpeča, umirajoča oseba, ki si želi dostojne smrti, te možnosti žal nima. Če bodo državljanke in državljani tako odločili na referendumu, bi tem trpečim in umirajočim to možnost lahko dali. Dali bi jim možnost dostojne smrti, ne da bi s tem komurkoli komurkoli krnili možnost življenja v skladu z drugačnimi življenjskimi prepričanji, vrednotami ali načeli. Pri pravici do prostovoljnega končanja življenja gre torej bolj kot za zdravstveno vprašanja za spoštovanje načela pacientove avtonomije. O avtonomiji bolnika, ki ima pravico odločanja o lastnem življenju v skladu s svojimi prepričanji in ideali seveda z vsemi potrebnimi varovalkami. V Poslanski skupini Svoboda smo seveda za razpis posvetovalnega referenduma, s katerim želimo izvedeti ali si naše državljanke in državljani tako kot mi v Svobodi želijo zakonsko urediti pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Da je naša odločitev prava je potrdilo kar 69 % sodelujočih v anketi, ki jo je Mediana izvedla konec meseca marca. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da se 72 % odstotka, torej vprašanih strinja, da bi na referendumsko vprašanje odgovarjali hkrati z evropskimi volitvami. Za konec naj dodam citat Petra T. Matastasija: "Življenje se meri po delih, ne po dnevih." Hvala. Hvala lepa. Naslednja poslanska skupina Slovenske demokratske stranke oziroma je ne bo, ker obstruirajo to točko dnevnega reda. Torej Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati bo končala predstavitev stališč v imenu Nove Slovenije dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Poslanke in poslanci, slovenska javnost! Državni zbor je 7. 3. letos obravnaval in zavrnil Predlog Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja,

Zakonu so nasprotovale zdravniške organizacije in vidni posamezniki, ki so opozarjali, da evtanazija ni v skladu z zdravniškim poklicem in medicinsko etiko. Zato je zelo pomembno, da ga na referendumu zavrnejo tudi ljudje. Kajti politika bi se morala ukvarjati s skrbjo za lajšanje bolečin trpečim in za nadgraditev paliativne oskrbe ter nuditi tudi duhovno podporo ljudem, ki so v stiski. Da bi ljudje na referendumu dejansko vedeli, o čem bodo odločali, mora biti referendumsko vprašanje jasno. Namreč ljudje bodo odločali o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Kar je tudi moralno, etično in filozofsko vprašanje. Zato je prav, da se pred udeležbo na referendumu zavedamo, kako velike posledice v slovenski družbi bi imel zakon, ki bi uzakonil smrt. Vsak človek ima pravico do življenja in tudi do dostojne smrti. Smrt se mora vrniti v splošno ozaveščenost kot neizogiben del življenja. Ljudje ne smemo pustiti samih v zadnjem obdobju njihovega življenja. Človek naj ne umira zaradi sočloveka ali zaradi zakona, ampak naj umira ob človeku. Življenje in smrt ne smeta postati predmet trgovanja. Pravica do življenja ima za nas prednost pred vsakršnimi pomisleki o človeškem trpljenju, kajti v današnjem času je trpljenje možno lajšati, v to so prepričani eminentni zdravniki. Bom citirala doktor Zvera, ki je rekel, da res ni razloga, da bi v današnjem času ljudje trpeli, ker znamo in zmoremo nuditi pomoč tistim, ki trpijo tako imenovane neznosne bolečine. Doktor Zver gre še dalje, on pravi, da bi rajši šel kopat jarke kot da bi sodeloval pri evtanaziji, torej pri usmrtitvi človeka. Sprašuje se, kdo sem jaz, da bi lahko odločal o življenju in smrti. Evtanazija je sicer v Evropi dovoljena v petih državah, dovoljena je tudi v Kanadi, in tam opozarjajo strokovnjaki na možnost zlorab; trpeči, ki so zaprosili za pomoč pri končanju življenja, so povedali, da so to možnost izbrali ker bi sicer bili obsojeni, da bi umirali sami ali v kakšni ustanovi med nepoznanimi tujimi ljudmi. Torej se niso za smrt odločili, ker bi tako neznosno trpeli, temveč zato, ker jim skupnost ni nudila ustrezne podpore. In to je tisto, kar moramo v naši slovenski skupnosti dati dati prednost pred izbiro smrti. V NSi opozarjamo, da bi lahko v Sloveniji tudi zaradi slabo delujočega zdravstvenega sistema prihajalo do zlorab, kar se je pokazalo v državah, kjer imajo evtanazijo uzakonjeno, zato v NSi nasprotujemo sprejemu zakona, ki bi uzakonil smrt in tudi takšnemu referendumu. Energijo torej usmerjamo v paliativo, v pomoč trpečim. V Evropi bi paliativno oskrbo potrebovalo 4,4 milijona neozdravljivo bolnih in tega se posamezne države zavedajo in razvijajo paliativo, namesto da bi uzakonjale smrt. Podatkih, po kateri pri nas umre 23 tisoč ljudi na leto, od teh pa 6 tisoč zaradi raka, kažejo, da tudi Slovenija potrebuje razvito paliativno mrežo. Asistentka doktor Maja Ebert Moltara,

"Kar so me moji bolniki naučili je, da je življenje vrednota. Vsak dan, ki ga lahko bolniki preživijo v bližini svojih najbližjih in da je to življenje kakovostno, je tisto, kar je v resnici vredno. V paliativni oskrbi ne govorimo o številkah, ampak o tem, da morajo biti tedni in meseci, ki so pred bolnikom, čim kakovostnejše preživeti, torej preživeti brez bolečin, če se le da v krogu svoje družine, v krogu svojih najdražjih, za kar se recimo Slovenski hospic tako močno prizadeva." Z mislijo gospe doktor, ki res pozna, kaj je življenje in kaj je smrt in predvsem kaj je trpljenje, se strinjamo tudi v Novi Sloveniji, zato bomo naredili vse, da bomo ljudem povedali, da bodimo na strani življenja, ne na strani smrti in bomo za to nasprotovali tudi referendumu o evtanaziji. Torej, o referendumu o smrti. Mi v Novi Sloveniji smo izbrali življenje. Hvala lepa.